Прошу зареєструватись, взяти участь в реєстрації. Зареєстровано 319 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження Марії Миколаївни Іонової. Привітаємо Іонову пані Марію з днем народження. І хочу повідомити, що на пленарному засіданні Верховної Ради України присутні і беруть участь члени уряду на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України Степаном Івановичем Кубівим. Прошу привітати. І, колеги, звична практика нашої роботи: я надаю 15 хвилин для виступу Степану Івановичу, потім запитання від фракцій, потім запитання від народних депутатів. І я запрошую до виступу Степана Івановича Кубіва

Цими днями на адресу уряду звучить певна критика, закиди щодо відсутності реформ, звісно, громадяни очікують значно більшого від влади. Сьогодні я звітую перед вами, перед українським народом за 3 роки реформ в економіці. Через півтора роки ВВП України перевищить докризовий обсяг ВВП 2013 року на 0,7

Ми втратили людей, заводи, промислові комплекси, поклади газового вугілля. Але ми вистояли, ми вивели економіку з крутого піке, економіка припинила падіння в 2016 році і з того часу сукупно виросла на плюс 8,4 В першому кварталі 19-го року зростання ВВП 2,2. Це здобуток уряду України і Національного банку. Мінекономрозвитку захистило та впровадило п'ять ключових економічних реформ: підтримка просування експорту, друге – спрощення бізнес-клімату, третє – реформа державних закупівель, четверте – реформа управління державною власністю, п'яте – розвиток промисловості та оборонно-промислового комплексу. Ці реформи демонструють відсутній прогрес, зокрема, наприклад, спрощення бізнес-клімату. Основним нашим здобутком в цьому є скорочення тіньової економіки. В 2018 році в Україні зафіксовано найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років – 30 відсотків від ВВП. Це на 10 відсоткових пунктів нижче ніж в 2015 році. Єдиний шлях зниження тіньової економіки – це продовжувати реформи, продовжувати дерегуляцію. Це позиція Прем'єр-міністра Гройсмана і уряду України. Це означає, в першу чергу, більше сплачених податків, а, отже, вищі пенсії, вищі зарплати та кращий рівень життя для України. Зусилля уряду вже вплинули на життя української родини. Ми вгамували інфляцію на рівні 8,8 відсотка в квітні 2019 року, а зарплати зросли. Статистика говорить, що що середня зарплата виросла на еквівалент 170 доларів з близько 210 доларів в грудні 2015 року до 383 долари в квітні 2019 року. І це лише за даними офіційної статистики, сайти пошуку роботи вказують на те, що в приватному секторі середня зарплата в квітні 2019 року складає вже еквівалентом 438 доларів за курсом Національно банку. Це означає, в першу чергу, що приватний сектор покращив свої справи і має можливість платити вищі зарплати. Мінімальна зарплата зросла з 55 доларів на січень 2016 року до 150 доларів на січень 2019 року. Це вже свідома позиція уряду: українці повинні мати гідний рівень життя порівняно з європейськими сусідами. Але уряд України не може адміністративно встановити всім високі зарплати, це змусить бізнес іти в тінь. Тому нашим баченням завжди було створювати умови для розвитку бізнесу, зокрема для виробництва та експорту. Величезним досягненням є укладення угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, це дозволило зробити ЄС основним торгівельним партнером для України та компенсувати втрачений російський ринок. Як ви знаєте, сьогодні частка європейського ринку в експорті товарів і послуг складає 42,6 відсотка, і вона постійно зростає. Також ми проводимо диверсифікацію ринків Африки, Азії та інших, які вигідні для України. В 2018 році ми стали експортувати до ЄС на 15 відсотків більше товарів.

У 2016-2018 роках ми продовжували працювати над можливостями для українського бізнесу, уклали угоди про вільну торгівлю з Канадою та Ізраїлем. У 2018 році бізнес експортував до Канади вже на 55 відсотків більше товарів ніж у 2017 році. Одним з великих досягнень чинного українського уряду є розбудова цифрової економіки. Те, що Президент називає державою у смартфоні, ми вже створили. Завдяки Мінекономрозвитку, консолідованій роботі міністерств державні закупівлі, приватизація, звіти про технічну допомогу, державні підприємства у кожного громадянина у смартфоні. Ви можете купувати у держави, продавати державі та контролювати державу, не виходячи з дому. Мінекономрозвитку вже 5 років – двигун цифрової економіки в Україні, і це визнано у Європейському Союзі. З 1 серпня 2016 року система електронних публічних закупівель ProZorro стала обов'язковою для використання по всій території України як у державних, так і комунальних продажах. Я пишаюся тим, що нам з Максимом Нефьодовим, Олександром Стародубцевим вдалося захистити реформу і довести, що торгувати з державою вигідно. про те, що бізнес повірив нам, за 3 роки кількість компаній, які продають щось державі, зросла більше ніж у 200 відсотків. Конкуренція дозволяє заощаджувати державні кошти, а прозорість слідкувати за їх використанням. Наприклад, державна компанія "Укренерго" у 2018 році заощадила завдяки ProZorro 190 мільйонів гривень, і таких прикладів можна давати дуже, і дуже багато. Така справа з приватизацією. А поки велика приватизація з об'єктивних причин буксує, мала приватизація сьогодні створює можливості для бізнесу. У 2015 році Фонд державного майна продав 109 об'єктів колишніх груп А, Д, Ж, приватизація на суму більше 45 мільйонів То за 9 місяців з серпня 2018 року Фонд державного майна через ProZorro-продажі продав 404 таких і не дуже привабливих об'єктів на загальну суму майже 500 мільйонів Це в 10 разів більше ніж було продано за весь 2015 рік. Конкуренція та прозорість у черговий раз покращила ефективність роботи державного органу. Загалом за 9 місяців мала приватизація принесла державі понад 1 мільярд гривень. Це одна з тих реформ, які вчора запитували ви в залі уряд, шановні колеги. Цього року ми також запускаємо два портали для контролю за використання міжнародної технічної допомоги та за державними підприємствами. З першої половини червня кожен охочий зможе отримувати інформацію про фінансовий стан 3,5 тисяч державних підприємств в онлайн-режимі. Ми переходимо на збір фінансової звітності в електронному форматі, будь-хто зможе побачити, які підприємства є прибутковими, які підприємства приносять збиток державі. Побачити та зробити висновок, чи потрібна Україні приватизація. Адміністративні послуги вже також доступні у смартфоні. На сайті урядового порталу можна отримати 125 публічних послуг повністю в електронізованому вигляді. Ви можете зареєструвати бізнес онлайн, отримати численні довідки та витягнути з реєстрів, подати заяву на допомогу при народженні дитини та багато інших послуг. Це спільна робота багатьох міністерств нашого уряду. До речі, шановні народні депутати, ви можете також долучитися до створення держави у смартфоні. Урядовий законопроект 10134 законопроект про "Е-малятко", це програма, яка дає батькам можливість отримати в електронному вигляді 10 послуг, пов'язаних з народженням дитини за принципом "єдиного вікна" безпосередньо у пологовому будинку. Повний комплект – від свідоцтва про народження до отримання посвідчень багатодітної сім'ї. Як тільки закон буде прийнято, Україна стане лідером серед розвинутих країн світу за кількістю наданих послуг на одне звернення для батьків новонародженої дитини. Мінекономрозвитку працювало не лише над цифровою економікою, але й над реальним сектором: розвиток промисловості і розвиток ОПК залишається серед наших пріоритетів. Протягом 3 років нам вдалося відновити виробництво оборонно-промислового комплексу. Якщо у 2014 році ми переважно ремонтували радянське озброєння та військову техніку, майже не виробляли нових зразків, то з 2014 року для забезпечення обороноздатності країни до силових структур передано близько 26 тисяч одиниць озброєння та військової техніки українського виробництва. Сім тисяч з них – це абсолютно нові та модернізовані зразки. Міністерство економічного розвитку домоглося збільшення фінансування ОПК з 30 мільйонів у 2016 році до 3,2 мільярда у 2018 році – це велика робота спільна міністерств уряду, це ми зробили спільно з парламентом, Радою національної безпеки і оборони та Президентом України. Завдяки цим коштам за 3 роки підприємствами ОПК впроваджено виробництво двохсот розробок новітнього озброєння та військової техніки. І багато законопроектів ми прийняли завдяки вам, шановні народні депутати. створено…. конструкторського бюро завершено створення серйозного виробництва за проектом "Вільха" з дальністю ураження понад 100 кілометрів та комплексів "Нептун". Ми створили виробничі потужності для серійного виготовлення набоїв для стрілецької зброї на Казенному підприємстві "Форт". Це боєприпаси калібрів 5,45, 7,62, що дозволить забезпечити набоями Україну в цілому. Ми розпочали створення виробництва корпусів для боєприпасів калібрів від 100 до 155 міліметрів на державній компанії "Артем". Такими технологіями виробництва володіють лише чотири країни – Сполучені Штати Америки, Туреччина, Китай, Південна Корея, а відтепер і Україна. Одночасно із розвитком високоточного озброєння та боєприпасів Мінекономрозвитку створює умови для розвитку підприємств бронетанкової галузі. Ми розкрили виготовлення і розширили дизельних двигунів для бронетехніки, в тому числі танків "Оплот" на заводі імені Малишева, бронетранспортерів БТР-4, БТР-3 на "Харківському конструкторському бюро машинобудування" та "Київському бронетанковому заводі". Міністерство економічного розвитку продовжить працювати навіть після зміни політичного керівництва. Реформи роблять люди – головні спеціалісти, директори департаментів, державні секретарі кожного міністерства. Від спеціаліста до державного секретаря – це люди віддані державі Україна і державницькій позиції, вони працьовиті, вони гідні, вони відповідальні і вони залишаються працювати. А в нас, шановні народні депутати, залишилося 2 місяці послужити народовці України. Я пропоную вам поставити в порядок денний та розглянути лише 3 законопроекти, які суттєво стимулюють економічний розвиток України. Це законопроект про концесії на друге читання (8125), який повністю реформує сферу концесійного законодавства. І дозволить залучити іноземних інвесторів. Це законопроект щодо стимулювання інвестиційної діяльності (8124), що покращить позиції в рейтингу легкість ведення бізнесу. Так званий законопроект про економічну декомунізацію (4650) Оксани Продан, який передбачає полегшення тиску контролюючих органів на бізнес. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, зараз прошу провести запис на виступи від фракцій і груп. Прошу усіх, хто має намір взяти участь в обговоренні, провести запис і записатись. Отже, проводиться запис від фракцій і груп. Будь ласка.

Я хочу звернутися до представника Мінпаливенерго у зв'язку з трагедією, яка сталася на шахті "Лісова". Чи працює комісія? Що і як там відбувається? І які попередні дані є по цьому випадку, скажіть, будь ласка? Будь ласка, заступник міністра Корзун.

Тому експертна комісії ще остаточний висновок свій не надала. Тільки після того, як буде остаточний висновок експертів, ми зможемо сказати точну причину аварії і всі обставини. відбулося обвалення порід крівлі, і за паспортом даної дільниці робітників в тому місці, де саме обвалилась покрівля, не повинні були знаходитися без відповідних попереджувальних заходів і присутності старшого інженерно-технічного нагляду. Але остаточні висновки будуть тільки після висновків експертної комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Гусак Володимир Георгійович. 10:23:24 ГУСАК В.Г. Прошу передати слово колезі Ігорю Шурмі. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Враховуючи, що сьогодні в ложі уряду нема пана Гройсмана, це, напевно, чи не єдина людина, яка тримає слово, у мене є запитання до іншої людини – до Павла Розенка, який курує медицину. Скажіть, будь ласка, мені таку річ. Рахункова палата робила тут звіт. Від вас нікого не було. Озвучено зловживання на сотні мільйонів гривень, людей треба притягувати до відповідальності. Сьогодні МОЗ 10 хвилин тому сказало, що рейтинги Рахункової палати – це є надуті рейтинги, і це все є неправильно, вони підривають довіру до Рахункової палати. Якщо не хочете виконувати… Рахункову палату, поясніть, будь ласка, твердження національної служби: 700 тисяч декларацій з лікарями визнано недійсними. Але 260 мільйонів пішло на місця. Де ті гроші, і як обслуговуватись тим людям, у яких ліквідовані ці декларації? Шановні народні депутати, ну, по-перше, ми, безумовно, отримаємо всі висновки Рахункової палати, і належним чином уряд намагається на них реагувати. Але ще раз наголошую, в межах власної компетенції, які є в є в Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України не є правоохоронною структурою, яка може притягати когось до кримінальної відповідальності, тому ми знаємо, що Рахункова палата всі свої звіти, всі свої акти при належності відповідного рішення Рахункової палати надсилають до відповідних органів: Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро тощо. Тому очевидно, що ми будемо чекати на висновки відповідних структур, які мають дати діям посадовців відповідні оцінки, і саме ці органи мають визначити правду, хто про що говорить, чи було ефективно, чи неефективно використано кошти. Тому ця функція і повноваження правоохоронних структур. Друге. Що стосується, підписання декларації з лікарями. На мій… ви говорите про те, що біля 700 тисяч декларацій було скасовано. Якщо взяти в загальному розмірі, що на сьогоднішній день уже підписано понад 25 мільйонів декларацій з лікарями, то ми самі розуміємо рівень такої похибки. Але очевидно, що в будь-якому процесі є намагання вибудувати схему або зловживати цими правами. Тому очевидно, що якщо 700 тисяч декларацій із понад двадцять п'ять мільйонів були скасовані, то під цим були якісь підстави. Але в будь-якому випадку я хочу сказати, що жоден український громадянин не залишиться без належної без належної медичної допомоги і без допомоги системи охорони здоров'я. Ми будемо захищати і захищаємо права кожної людини. 30 секунд. Завершили, да? Дякую. Запрошую до слова від "Волі народу" народного депутата Шахова Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую, Степан Іванович, за те, що відгукнулися на питання Чорткове–Мілове – перехід в Луганській області, Дьоміно-Олександрівка. Я зробив усі відповідні звернення до вас і переконаний, що ви найближчим часом зможете допомогти Луганщині, щоб бабусі побачили своїх онуків і могли перейти, пішохідний перехід – це не переїзд якийсь там, і змогли все ж таки вирішити сімейні свої проблеми, які не могли цього зробити чотири роки. Друге. Хочу звернутися до міністра енергетики та вугільної галузі міністра Насалика, бачу, його сьогодні немає. Знову шахтарям не виплачується зарплата, це перше. Амбарні книги не закінчуються сьогодні в магазинах. І по-друге. Скажіть, будь ласка, яким чином сьогодні закон запрацював по енергетиці, і люди наперед повинні платити гроші за електроенергію? Далі. Сьогодні ТЕЦ Щастинська залишається практично без вугілля. Це катастрофа… 10 секунд, будь ласка. ШАХОВ С.В. Скажіть, будь ласка, яким чином буде поступати вугілля, бо контракт практично закінчений сьогодні, яким чином буде працювати Щастинська ТЕЦ? Дякую, шановний Сергію Володимировичу. Що стосується виплати заробітної плати, це питання сьогодні… до речі, буде засідання за участі членів Ради національної безпеки і оборони саме з питань вугільної галузі, енергетики, ну, всього комплексу, який ви затронули. А те, що стосується забезпечення вугілля. Ми на сьогодні, у нас немає профіциту вугілля. І, якщо є проблема у ТЕЦ з вугіллям, будь ласка, нехай звертаються до нас напряму, ну, хай до мене, до кого, до міністерства, до "Держвуглепостач", наш державний постачальник. З вугіллям немає проблем. І тим більше, що ми на сьогодні і ціна на вугілля більш така прийнятна ніж була вона взимку. Тому проблем з вугіллям сьогодні… У нас навпаки є проблема зі збутом, ми просимо енергетиків для того, щоб забрали вугілля, яке сьогодні є у нас на складах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова від "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Немировського. Доброго дня, шановний уряде! Шановні колеги! У мене запитання до міністра юстиції. На жаль, я його не бачу, тому буду питати… Степан Іванович, таке питання. Другу добу вся країна спостерігає за тим, як іде силове захоплення 20-тисячного містечка в Києво-Святошинському районі, це Чайка. Підставні реєстратори, які фігурують у безлічі кримінальних проваджень, сьогодні безперешкодно рейдерять бізнес, вночі переписують компанії на підставних людей, а в Мін'юсті спокійно за цим всім спостерігають – та нуль реакції. До вас ідуть десятки звернень від бізнесменів, запити від правоохоронних органів, а Мін'юст просто ігнорує все це. Поясніть мені, що відбувається в Чайці, і чому в міністерстві процвітає таке беззаконня та свавілля? Я вимагаю, щоб за добу моє звернення, яке було направлено три доби тому, було розглянуто і вирішено це питання. Дякую. На запитання буде відповідати заступник міністра Іванна Василівна Смачило. 10:30:21 СМАЧИЛО І.В. Доброго дня! На жаль, я не все запитання почула через шум в залі, але обов'язково звернення розглянемо.

ми будемо рахувати, що це є запит народного депутата, і, відповідно, ви отримаємо якнайшвидше відповідь на нього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова від "Партії "Відродження" народного депутата Антона Яценко. Шановний пане Степане Івановичу, я хочу до вас звернутися з такого питання. Вчора мешканці сіл Родниківка Уманського району, села Зоряне Христинівського району і села Ягубець Христинівського району перекривали трасу. Вони вимагали відставки Ольги Залоги, яка очолює черкаський геокадастр. Тому що постійно проходить рейдерський захват землі, вимагання, хабарі гуляють по 300 доларів за гектар. І тому, значить, також вчора, Степан Іванович, Черкаська обласна рада проголосувала звернення на Прем'єр-міністра і на Президента, щоб звільнити Ольгу Залогу з черкаського геокадастру. Нагадаю, що її, так скажемо, кришує пані Шемелинець, перший заступник геокадастру. Тому прохання призначити службове розслідування і діяти згідно закону, щоб звільнити. І друге питання до міністра культури. Наказ 352, масово звертаються працівники шкіл музикальних, мистецтв з приводу того, що будуть скорочені дисципліни, а ми їх розвиваємо, і тому ми не мусимо це робити, а навпаки, ми маємо розширювати цю сферу. Дуже хотів би, щоб ви взяли під... Дякую. Дякую за запитання. Враховуючи, що ви дали запит на і Президента, і на Прем'єр-міністра України, значить, відповідно, за дорученням буде зроблено службове розслідування по факту в Черкаській області. І, я думаю, друге питання пані Ольга Трофімцева відповість. І третє питання міністр, відповідно…

звернень і звернень Всеукраїнської Аграрної ради та аграріїв області буде і службове розслідування, і будуть відповідні заходи прийняті. Дякую.

мистецькі школи і музичні школи не скорочуються, а навпаки збільшились за останній рік. Але я не просто візьму до уваги, я знаю про тих людей. І в понеділок буду з ними зустрічатися для того, щоб ми в в конкретній дискусії, вони сказали якісь свої зауваження і все це можна відкоригувати. Але це та реформа, яка прийнята тут, у стінах Верховної Ради, яку ми просто виконуємо як виконавчий орган. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую від фракції "Самопоміч" народного депутата Анну Романову. Моє запитання до Степана Кубіва, до віце-прем'єр-міністра з економіки, в тому числі який відповідає за таку важливу галузь як туризм. Ви нещодавно піарились на тому, що начебто посили ліцензійні вимоги до туроператорів. Але я хочу вас поінформувати, що після ось цієї профанації, яка навіть не передбачає санкцій для недобросовісних туроператорів, люди по 3 доби, вже зараз українці з дітьми, вони перебувають в готелях Єгипту, їх поселяють не в ті готелі. І у мене конкретне питання: чи готові ви створити при департаменті економіки і туризму гарячу лінію, яка буде працювати 24 на 7, для тих людей, які постраждали якраз від шахраїв-туроператорів? Або надати свій мобільний телефон, щоб вони дзвонили не мені вночі з дітьми, які не можуть або вилетіти, або прилетіти, а вам. І по-третє, найголовніше: які конкретні санкції будуть для тих самих недобросовісних туроператорів… Будь ласка, 10 секунд. РОМАНОВА А.А. Які конкретні санкції будуть до недобросовісних туроператорів, які вже 3 роки псують імідж України та масово порушують права тисяч українських туристів? Я не знаю, хто піариться, а ви – це точно. Міністерство економічного розвитку працює в рамках законодавства. Друга важлива тема. Ми хочемо розвивати український туризм українських міст, українських областей. І третє. Оформіть, будь ласка, депутатський запит. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Купрієнка від фракції Радикальної партії. Будь ласка, Галасюк, народний депутат Галасюк. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний Степане Івановичу, ви щойно виступали з трибуни і знову повторювали ці мантри про дерегуляцію, відкриття бізнесу за один день. А що робити тим бідолахам, які відкрили цей бізнес, а ви віддаєте ринки іноземним виробникам замість того, щоб підтримати Закон "Купуй українське, плати українцям"? Прийдіть на будь-яку нараду галузевої виробничої асоціації, і там ви почуєте об'єктивний стан речей, там ви почуєте, які ставки по кредитам і що їх неможливо взяти реальному виробнику, тому що діяльність навколо створення Експортно-кредитного агентства імітується в уряді. Більш того, будь-хто, хто хоче збудувати якийсь виробничий об'єкт, заміть того, щоб забезпечити безкоштовне приєднання до інженерних мереж, як передбачає законопроект Радикальної партії, три шкури монополісти деруть. Що робить Міністерство економіки? Чи індустріальні парки? Включили в перелік пріоритетів, але пальцем об палець не вдарили для того, щоб сприяти їх прийняттю. Результат: сотні тисяч українців… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. ГАЛАСЮК В.В. Результат вашої політики: сотні тисяч українців, які емігрують за кордон замість створення цих робочих місць в Україні. Чого ви так робите? Не хочете або не вмієте? Чому… Ви знаєте, я як представник уряду на погоджувальних радах, то у вас один і той же виступ, він правильний політично, але нелогічний для життя. я Олега Валерійовича поважаю, і ми з ним мали розмову, я чітко проінформував про політику нашої чіткої стратегії розвитку економіки. І я сьогодні прозвітував конкретні цифри і факти. Незважаючи на те, що ми втратили 20 відсотків економіки, незважаючи на те, що ми сировинну економіку перевели, і далі продовжуємо разом з вами, приймаючи закони, проводити на інноваційні ринки, те, що ми сьогодні інновацію і модернізацію бажаємо як формування додаткового ланцюгу, додаткової ролі. І з вами ми зустрічалися на засіданні не одного комітету, де чітко, крок по кроку ми рухаємося в розвиток диверсифікації ринків, іноваційності ринків, третє – в формуванні виробництва спільних підприємств кооперації і агробізнесу, і агрохімії, і ІТ-технологій, і питання промисловості, і машинобудування, і військового напрямку роботи. Я думаю, пане Вікторе, що ми зможемо з вами не тільки продовжити говорити, критика, певні речі, які ви робите, це абсолютно нормальне явище. Давайте спільно будемо робити, тим більше змінюючи і законодавчу базу. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання від фракцій. Від "Батьківщини" Сергій Євтушок. Включіть, будь ласка, мікрофон. 10:39:16 ЄВТУШОК С.М. Євтушок, "Батьківщина". Шановний Степан Іванович, кілька тижнів тому у вашій присутності я задавав запитання до Володимира Борисовича Гройсмана з приводу перевірки і аналізу використання коштів ДФРР, приводив приклад Рівненської області. І скажіть, будь ласка, чи урядом або будь-яким профільним міністром було проаналізовано використання ДФРР, не тільки в Рівненській області. Адже я приводив приклад, коли виділяються кошти на ті об'єкти, які є другорядними за пріоритетом, але не будуються школи там, де діти ходять в три зміни і потреба в будівництві школи і всі документи, і технічка, і експертизи, і тендери вже проведені, але, на жаль коштів отримати не можна. Тому що, на жаль, позиція головних розпорядників кошів трішечки не така, як у людей. Дайте, будь ласка, відповідь. Тому що на Рівненщині, в північних районах, народжуваність масово, і це добре, перевищує смертність. І це найвищі, найкращі показники в Україні. Дякую. Поспілкувавшись із заступником міністра фінансів, хочу сказати, що, перше, доручення Прем'єр-міністра зроблено. Друге. Визначено пріоритетні галузі контролю використання ефективності коштів. І третє. Вас особисто і декілька депутатів, які були на розмові, буде проінформовано. Дякую. Дякую вам. Отже, запитання від фракцій завершені. Тепер запитання від народних депутатів. Хто має намір взяти участь в обговоренні, прошу приготуватися до запису. я проводжу запис на запитання народних депутатів до Кабінету Міністрів України – 20 хвилин, будь ласка.

Чубаров Рефат, включіть мікрофон. Мова йде про понад 100 осіб, це жінки і діти. Я повторюю, жінки і діти. Ці Ці люди, вони пережили жахливі події війни в Сирії, бомбардування і таке інше. Зараз вони у міжнародному таборі, але там жахливі умови. Три місяці ми не можемо зрушити цю проблему з місця. Ця проблема, вона взагалі не потребує публічного обговорення, бо мова йде про безпеку людей. Я звернувся до МЗС. Ми вирішили на рівні МЗС і спеціальних служб багато питань. Але зараз потрібно, щоб на рівні Кабінету Міністрів створили робочу групу, бо треба узгоджувати десятки питань дуже специфічних. Я не можу знайти порозуміння в уряді. Степане Івановичу, я ще раз повторюю, це громадяни України – зі Львова, з Харкова… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. ЧУБАРОВ Р.А. Це громадяни України різних національностей і з різних міст. Я такої зневаги до громадян України ще з боку уряду не бачив. Три місяці я не можу цю проблему зрушити з місця. Я прошу якомога скоріше наступний тиждень створити цю робочу групу. Ви знаєте особисто, що неодноразово, коли ми говорили з вами по окремих тих чи інших питаннях, ми їх вирішували і оперативно, і в часі, і в результаті. По цьому питанню відповідно Боднар Василь Миронович дасть інформацію. Я хочу вас запевнити в одному, що я проінформую Прем'єр-міністра сьогодні, а, друге, в понеділок-вівторок буде створена робоча група. Дуже дякую вам за запитання. Звичайно, ми займаємося, як ви знаєте, разом з спецслужбами, наші консули працюють з різних сторін. Але зараз, на сьогодні, є урядове рішення вкрай важливим, і, звичайно, ми винесли відповідні пропозиції до уряду. Як сказав Степан Іванович, це рішення буде прийнято. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Галасюк Віктор Валерійович, включіть мікрофон. 10:43:51 ГАЛАСЮК В.В. Шановний Степане Івановичу, ну, коли я чую ваші виступи, особливо на погоджувальних нарадах, я відчуваю себе як у педагогічному університеті десь на філософському факультеті. Але ви знаєте, що ми з виробниками розробили абсолютно чіткий промисловий пакет реформ, який передбачає конкретні інструменти промислового і економічного розвитку. І тому я зараз вам хочу про них нагадати. Перш за все, це законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який дозволить запровадити модель, як у США і Ізраїлі. Авторами є народні депутати від усіх фракцій і груп без виключення. Друге. Це Експортно-кредитне агентство, яке має бути не годівницею для чиновників, а здешевлювати кредити для реальних виробників. Третє. Це законопроекти про індустріальні парки, включені вашим урядом і Прем'єр-міністром до топ-35 пріоритетів. І ви їх у парламенті не відстоюєте, хоча це інвестиційні стимули для всіх – і українських, і міжнародних інвесторів в Україну. І четверте. Це "Купуй українське, плати українцям". Аналогічний закон у США діє з 1933 року. Дякую.

Доброго дня, шановні громадяни України! Артур Мартовицький, 36 виборчий округ. У мене питання до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана як до "самоповажної особи з життєвою позицією відповідальної людини за свої рішення, для якої Україна це не тільки місце на карті". Але, на жаль, його сьогодні нема на нашій "годині запитань до Уряду", тому, шановний Степане Івановичу, це питання буде до вас. Скажіть, будь ласка, чим керувався ваш уряд, коли приймав Постанову №867 від 19 жовтня 2018 року, згідно якої виробнику теплової енергії необхідно виконати ряд непосильних вимог для отримання номінації на постачання газу? значного скорочення реальних доходів населення і значно тривалого часу, що займає претензійна позовна робота щодо стягнення заборгованості за неоплачені комунальні послуги, виробники теплової енергії можуть досягнути рівня розрахунків з...

Я думаю, що заява Прем'єр-міністра, яка була зроблена і його виступ, це може коментувати тільки Прем'єр-міністр. Питання друге відносно рішень, які як колективний орган прийняв уряд щодо ціноутворення і питання постачання газу, дасть відповідь Корзун Анатолій Васильович. Дякую. 10:47:02 КОРЗУН А.В. Шановні народні депутати, це питання врегульоване і на законодавчому, і на нормативному рівні. А щодо отримання номінацій, вам, тим постачальникам, яких є проблеми, треба звертатися напряму до НАК "Нафтогаз України". Якщо виникають інші якісь там ускладненості, то є відповідно і Національна комісія регулювання в енергетиці і комунальних тарифах, тому краще оформить свій запит як депутатський і направте – ми дамо ґрунтовну на нього відповідь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мацола Роман Миколайович. Спориш Іван, будь ласка. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Степан Іванович, у мене до вас таке запитання. Ну, мабуть, до всього уряду. Я бачу, міністра інфраструктури немає. Але разом з тим… Але разом з тим, от дивіться, звичайно, більше цього уряду ніхто ніколи не будував доріг, і це ми прекрасно розуміємо, і ми завжди це говоримо і виступаємо, і це правда. Але разом з тим, ну, от чому так не зробити, я бачу, є заступник, от чому так не зробити, що от де немає дороги… От буває таке, от у нас на Вінниччині, от будується, наприклад, 20 кілометрів, ну, чому не зробити там 18 кілометрів, а зробити 2 кілометри там, де взагалі її немає? От саме я задаю за свою Вапнярку, це дійсно, де там взагалі немає дороги. Я постійно виступаю від трибуни. Ну, от чому це так не можна зробити на місцях? Це добре, що ви передали дороги на місця. Але, мабуть, ну, ви повинні ще їм казати, тому що ми запрошували хоч один раз

і ми просимо, що приїдьте на 5 хвилин, приїдьте. І ми вже дамо на дорогу дизтопливо, бензин, тільки подивіться самі наяву. От він ніколи не приїхав і не реагує ніяк. Дуже дякую за запитання. Ну, насправді, на Вінниччині, дійсно, за останніх 3 роки зроблено дуже багато якісних нових доріг. Дивіться, у жовтні я був у вас, у Вінницькій області, ви знаєте, з головою облдержадміністрації ми проїхали, по суті, по периметру всю область.

Та дорога, про яку ви кажете, вона зараз є на балансі місцевої влади. Тому просто треба, дійсно, в перелік включити, поговорити. Давайте я наберу там керівника служби, заступника керівника області і поговоримо. Якщо є така соціальна потреба, то, звичайно… Дякую. Дякую вам. Шановні народні депутати! Курило Віталій, Луганщина. Степане Івановичу, якщо на Вінниччину їздить Укравтодор, то в Луганській області вже тільки ходять. Зупинилися повністю пасажирські перевезення. Грузовий транспорт їздить через раз. У віддалені райони не завозять продукти. Два тижні назад я задавав, ставив це питання Прем'єр-міністру. Мене завірили, що відбудеться відповідна нарада в Мінінфраструктури, на яку мене запросять. Ніхто мене не запросив, і наради, кажуть, не було. Зверніть увагу на Луганську область: дороги стовідсотково зруйновані, і ніхто нічого не робить. Після завірянь два тижні тому ніхто палець о палець не вдарив. Шановний пане Голово, шановний пане народний депутат, хочу сказати, що по Луганщині я особисто проводив декілька нарад із віце-прем'єром паном Зубко щодо водопостачання, щодо комунікацій, інфраструктури. Це, дійсно, питання вимагає окремої програми, це питання окремого вимагає фінансування, і не одного планування, і не на один рік. І я знаю, що Прем'єр-міністр України в даному напрямку дав відповідні доручення. Щодо поточного стану доріг і на 2019 рік прошу надати слово Віктору Довганю. керівниками департаментів профільних: транспорту, дорожнього господарства, всіх облдержадміністрацій. По Луганській області, дійсно, є проблема. Вчора попереджений був керівник департаменту, керівник служби. Нарада була по пасажирських перевезеннях і по дорожньому господарству. Луганська область обрана як пілотна, формується зараз спеціальна група з представників Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та Укравтодору. Я думаю, протягом 10 днів буде велика перевірка, де ми проїдемося, всі нелегальні перевізники будуть перевірені, ліцензії, стан дорожнього господарства, особливо в тих напрямках, ви знаєте, де в

що Держаудитслужбі провести перевірку фінансово-господарської діяльності Укравтодору та Луганської обласної державної адміністрації за останні три роки в частині фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування Луганської області. По результатах проінформувати народних депутатів, Шахова, Кабінет Міністрів і фракції. Дякую вам. Шановний Степане Івановичу, я задоволений вашою відповіддю щодо громадян України, які опинилися у драматичній ситуації на території Сирії. Я також підтверджую, що зі всіх тих питань, для вирішення яких ми зверталися до вас, а вони були занадто складними, ви своєчасно і професійно приймали рішення. Але, Степан Іванович, зараз ну нібито відбувається якась зміна влади, деякі розхолодилися. Я ще раз підкреслюю, на рівні Міністерства закордонних справ ми нібито вирішили все, що можна було вирішити: зустрілися з міжнародними організаціями, з деякими нашими міжнародними партнерами (я зараз не хочу це оголошувати в ефір). Але потрібна координація на рівні Кабінету Міністрів і координація для евакуації цих людей потрібна достатньо жорстка. Я вибачаюсь за те, що я зараз кажу. Я дуже прошу вас, щоб ви самі очолили цей напрямок, бо тут має бути дуже чітка координація. Я дякую вам дуже. Ви знаєте, ми з вами в останні дві розмови, які були, це було декілька тижнів тому, ми приймали теж непрості рішення, я очолю засідання цієї комісії і вам доповім особисто, і вас запрошую на засідання комісії. Давайте ми це зробимо у вівторок. Дякую. Дякую вам. Олена Бабак передає слово для запитання Романовій. Включіть мікрофон. 10:54:56 РОМАНОВА А.А. Степан Іванович, стосовно того, що ви сказали, що ви розвиваєте український туризм, то у мене низка запитань. По-перше, коли "Українська залізниця" відмінить сплату за групове бронювання квитків? Коли до наших українських туристичних дестинацій будуть нормальні дороги і там нормальний зв'язок? Бо в більшості не просто немає 3G, навіть просто телефонного зв'язку немає. Також у мене питання до Департаменту туризму, який ви куруєте. На промоцію туристичних ресурсів України в світі вони використали лише 25 відсотків коштів за минулий рік. За цей рік усі тендери провалені, Україна не бере участь у більшості значимих виставок, які нам на сьогодні настільки потрібні. Крім того, чому у нас українські готелі, серед них не категоризовано, не присвоєно зірочок 93 Ця комісія з категоризації також функціонує при вашому Департаменті туризму і курортів, і вона дуже забюрократизована. Ми не можемо вийти в світ з готелями, які навіть не мають… А.А. …світових показників якості. А щодо запитів до виїзних туроператорів, то я написала вам за ці три роки більше десяти запитів і звернень. А ваш радник, він піарить ці недобросовісні туроператори, в свій робочий час, ходячи по виставках. Будь ласка, дайте відповідь. 10:56:30 КУБІВ С.І. Я дам вам відповідь згідно запиту, бо це вимагає додаткових конкретних відповідей у цифрах і фактах. Дякую. Якщо дозволите, я б хотів народному депутату відповісти по залізниці. Насправді ви були в нас на… ми проводили спільний круглий стіл по туризму в Одесі і розглядали всі питання, які пов'язані з інфраструктурою. ви ж прекрасно знаєте, збудована дорога Одеса–Рені, в Карпатському регіоні збудовано дуже багато доріг. Зараз пріоритетом є Закарпатський регіон, який я перевіряв на початку весни. Тому дійсно до туристичних об'єктів зараз будуються дороги. А щодо плати за групове бронювання, на жаль, як би тут питання вже треба переадресовувати акціонерному товариству, а не уряду. Дякую. Дякую. Євтушок Сергій Миколайович. продавців свого прізвища і імені, яке йому надали батько з матір'ю, нібито хтось там давав гроші якісь в Одеській області. Скажіть, будь ласка, на якому етапі це розслідування? Це перше питання. І друге питання. Оскільки зараз уже є чинним Указ Президента України про розпуск парламенту, очевидно, що і такі речі, і підкупи через засіювання округів будуть масові на мажоритарних округах. Чи готова поліція, представники внутрішніх справ боротися з цим явищем по скупці голосів? Дякую за відповідь. КУБІВ С.І. Є заступник міністра внутрішніх справ Троян Вадим Анатолійович. Прошу. Доброго дня! Дякую за запитання. По першому. Я вивчу це питання і вам окремо наберу телефоном і доповім, що конкретно там було, вивчу його. А по другому питанню, ми повністю готові. Ви знаєте, ми вже приводимо статистику не один раз, що у нас є затримані, у нас є справи, які направлені до суду, і у нас є адмінпротоколи, і поліція готова до виконання своїх завдань. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, відразу попереджаю, ще два запитання – Бондар і Купрієнко, і на тому завершуємо запитання від народних депутатів. Спочатку надаю слово для запитання Бондарю Михайлу Леонтійовичу. Будь ласка. 10:58:54 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, голова підкомітету вугільної промисловості. Я хочу подякувати швидкому реагуванню зі сторони Міністерства фінансів до Закону 10307. Вони надали вже мені свої пропозиції по цьому закону. І я хочу, щоб вони так само оперативно надали висновки в бюджетний комітет, тому що цей закон є якраз в їхньому віданні. І щоб оперативно на слідуючому тижні можна було розглянути цей законопроект, це якраз зміни в бюджет, щоб шахтарям заплатити заробітну платню. Будь ласка. Ми ж свого боку, шановний народний депутат, оперативно опрацюємо і будемо на контакті з вами, щоб напрацювати кінцевий текст і відповідні висновки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання – Купрієнко Олег Васильович.

будь ласка. 11:00:10 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Степан Іванович, я спостерігаю за вашою дискусією з моїм заступником з питань економічної політики Віктором Галасюком. При всій повазі до вас, але за цією дискусією – без без поваги до народного депутата, поверхневої – спостерігати дуже неприємно. Якщо вам не подобається наша політична позиція, ми маємо на неї право, ми хочемо жити в країні, де люди будуть достойно заробляти, де матимуть роботу. Ваша економічна політика, зокрема вашого міністерства, зводиться до одного: скасування книг скарг і дерибан державної власності. Ми вимагаємо від вас іншої політики, щоб ви напрямок економічного розвитку задавали, щоб ви були драйвером в уряді вашого міністерства. А ви чим займаєтеся? А ви не даєте людям надії, ви не даєте майбутнього. Уся ваша політика – це 3 мільйони заробітчан у Польщі і в тому числі ваших земляків із Львівщини. Половини Львівщини немає, бо вони на заробітках у Польщі. А наша політика протилежна – вернути людей до дому, щоб заробляли в Україні, а не тільки ті, хто при владі. дякую за рекомендації. я хотів би зазначити, подякувати за добру дискусію. Але хотів би наголосити, що нам необхідно більше знаходити моментів в співпраці, бо країна у важких часах, і в країні, на жаль, відбувається криза, яка пов'язана з діями Президента, і вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило. Більш того, ми вчора почули, як знову представники Президента, члени його команди, говорять про те, що необхідно відмінити Закон про мову, відмінити квоти, відмінити декомунізацію, і, на жаль, це сьогодні стає для них звичною політикою. Так я хочу сказати і від імені Верховної Ради, і уряду: український народ цього вам не дозволить, земля під вами буде горіти. Ми не дозволимо ні відмінити Закон про мову, ні відмінити квоти, ні відмінити декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього, багато синів і дочок України поклали за це своє життя. Тому нам треба гуртуватись перед тими викликами, які стоять перед Україною, треба стояти плече до плеча. І я впевнений: реванш не пройде. Дякую уряду за участь в дискусії. Дякую, Степан Іванович. Дякую всім членам уряду. І я зараз хочу оголосити про заяву від двох фракцій. І вони готові замінити на виступ. І я надаю слово Олегу Ляшку. 11:03:07 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора Адміністрація Президента на численні вимоги, нарешті, оприлюднила стенограму зустрічі Президента Зеленського із лідерами парламентських фракцій. Я уважно ознайомився з цією стенограмою і стверджую, що ця стенограма оприлюднена в цензурованому вигляді. Зокрема в моєму виступі під час зустрічі з Президентом Зеленським я йому сказав про те, що якщо він буде порушувати Конституцію і закони України, його будуть, як Піночета, доганяти все життя. І нагадав йому історію Піночета, якого у 80 з чимось років заарештували в Лондоні і він помер, перебуваючи під арештом у Лондоні. У цій стенограмі, яка вчора оприлюднена, цього уривку моєї розмови з Президентом Зеленським немає. Я звертаюсь до Володимира Зеленського. Ви розказували про прозорість. Якщо ви такий прихильник прозорості, для чого ви запроваджуєте цензуру? Тому я вимагаю від Зеленського оприлюднити відео зустрічі моєї, лідерів інших фракцій з Президентом в Адміністрації Президента і оприлюднити повну стенограму, нецензуровану. Бо за моєю інформацією, я пам'ятаю, про що говорили інші, у виступі в тому числі голови парламенту теж вирізані деякі його виступи. Для чого Президенту Зеленському цензура? Нехай українці роблять висновки. Очевидно, правда очі коле. Боїться порівняння з Піночетом. Але це правда. Тому що в намаганні захопити владу топчеться по Конституції і по закону. Приклад: вчорашнє інтерв'ю бізнес-партнера Зеленського – Шефіра – давнього його бізнес-партнера одному із сайтів. Де цей нещасний Шефір чи Шеріф, вибачте, не пам'ятаю його прізвище, плачеться, що вони втратили російський ринок, що вони там дуже багато заробляли, що в Україні за фільм вони 50 тисяч можуть заробити, а в Росії 200 тисяч можуть заробити. І тому заради того, щоб вернути заробітки на російському ринку, він каже, він каже, Закон про мову скасувати, українську мову з ефірів прибрати, Путін хороший, Путін не маніяк, Путін не психически больной, він нормальний, і тому ми з ним домовимося, а якщо не домовимося, то оголосимо Путіну війну. То я хочу сказати, що, очевидно, те, що в Зеленського на умі, те у його бізнес-партнера Шефіра на язиці. Тому що, коли я питав Зеленського, яка доля Закону про мову, яка доля Закону про землю, чи збирається він переглядати умови співпраці з МВФ, по стенограмі ви бачите, він не відповів. Його інтерв'ю бізнес-партнера доводять, їхній план – оце докази проросійського реваншу в нового парламенті, які вони збираються робити: скасування Закону про мову, особливий статус для Донбасу, Тому що для них головне – заробітки в Росії, не відновлення миру в Україні, не заробітки для українців в рідній країні, а їх власні заробітки в Росії, які вони потім…

Той в офшорах ховав гроші, і цей в офшорах ховає гроші. Більше того, все бізнес оточення, яке Зеленський зараз призначив на посади, - це пряме порушення антикорупційного законодавства, тому що ніхто з них не заявив про конфлікт інтересів. Я вимагаю від НАЗК скласти протокол про корупцію проти Президента Зеленського… я вимагаю від НАЗК виконувати антикорупційне законодавство: скласти протокол про порушення корупційного законодавства Президентом Зеленським і вимагати звільнення через суд всіх бізнес-партнерів, яких він призначив Дякую вам. Я, колеги, хочу підтвердити, що, справді, в стенограмі є деякі перекручення тексту, вилучені деякі речення. Але навіть з тими змінами кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально: ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто – жодної. І це, що було заявлено про домовленість з головами фракцій про відкриті списки, це відверта неправда. І дуже прикро, коли починається президентство з антиконституційних указів і починається з неправди. І це може прочитати будь-яка людина. Більшість, переважаюча більшість фракцій, виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана про те, що необхідно зробити закриті списки. І, до речі, призначення голови Адміністрації всупереч Закону про люстрацію – це є для всіх, хто від Майдану і досьогодні боровся за зміни в країні, є просто ляпасом в обличчя. І, до речі, я хотів би почути усіх громадських активістів, які боролись за Закон про люстрацію, які були такими активними протягом 5 років. Якщо не чути їх, будемо говорити ми. Закони, які були прийняті Верховною Радою України про очищення влади, про антикорупційну діяльність, про національну єдність, про гуманітарний розвиток, будуть нами відстоюватись на всіх етапах і в будь-який спосіб. І ми не дозволимо їх порушувати. Дякую вам, колеги. Зараз ми переходимо до наступного розділу порядку денного – зачитування запитів. І я передаю слово для оголошення запитів

до президії і зареєстровано в Секретаріаті. Отже, шановні колеги, запити від народних депутатів України. Романа Зварича до Президента України щодо законності відзначення Василя Грицака державними нагородами. Групи нардепів (Пташник. Кишкаря та інших. Всього 19) до Президента України… Я хочу нагадати, що для того, щоб ми змогли з вами направити запит до Президента України, ми маємо пройти спеціальну процедуру, і спочатку це поіменна підтримка запиту не менше 150 голосів. Тому я дуже прошу, колеги, зараз підтримати запит Романа Зварича до Президента України щодо законності відзначення Василя Грицака державними нагородами України. Ставлю на голосування.

подальших відносин з країною-агресором та надання інформації про уповноважених Президентом представників України у мінському форматі. Колеги, прошу підтримати, прошу голосувати.

Президента, голові Адміністрації Президента. Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для оперативного втручання та ендопротезування кульшового суглобу Болеславу Дельфасу, мешканцю села Рудня-Городище Житомирського району, Житомирської області. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на оперативне лікування по закриттю дефекту міжпередсердної

щодо недопущення ліквідації терапевтичного відділення в селі Нехвороща Полтавської області. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Національної поліції, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Державного бюро розслідувань, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Генеральної прокуратури щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному Михайла Бондаря до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра внутрішніх справ, Начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області щодо проблем із обробкою полів пестицидами та погіршення стану здоров'я мешканців Львівщини. Сергія Лабазюка до Кабінету Міністрів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку щодо встановлення світлофорного об'єкту на автомобільній дорозі загального користування в селі в селі Пирогівці Хмельницького району. Ігоря Гузя до міністра закордонних справ щодо права голосу на виборах і референдумах громадян України, які перебувають на консульському обліку у посольствах України в інших державах. Ігоря Гузя до голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики щодо питання відхилення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування місцевих податків та зборів". Надії Савченко до Голови Рахункової палати про надання інформації щодо причин відсутності на сайті Рахункової палати звіту за результатом пункту № 5 засідання від 26 лютого 19-го року аудит ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву. Артура Мартовицького до Київського міського голови щодо повернення документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, будинок та господарчі Ірини Геращенко та Марії Іонової до голови Національної поліції щодо реагування органів Національної поліції на проведення пікету громадян України у місті Рівному 25 травня 19-го року щодо усунення з поста в порядку імпічменту Президента України Володимира Зеленського. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо ратифікації Римського статуту статуту Міжнародного кримінального суду. Олександра Опанасенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо надання інформації. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо нанесення шкоди державі в особливо великих розмірах шляхом невикористання й утилізації вакцин через непрофесійну діяльність посадовими особами Міністерства охорони здоров`я України. Ігоря Шурми до директора Державного бюро розслідувань, заступника Генерального прокурора - керівника САП щодо притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які носять ознаки можливого шахрайства, вчинені у співучасті посадовими особами Національної служби здоров'я України, профільним заступником міністра охорони здоров'я та керівництвом державного підприємства "Електронне здоров'я" за нанесення державі матеріальної шкоди. Тараса Батенка до голови Львівської обласної державної адміністрації, голови Львівської облради щодо включення Розвадівської об'єднаної територіальної громади Миколаївського району Львівської області до Перспективного плану спроможних територіальних громад Львівщини. Тетяни Бахтеєвої та Юрія Павленка до Кабінету Міністрів, Київського міського голови про недопущення закриття або реорганізації Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району міста Києва. Тетяни Бахтеєвої до Прем'єр-міністра України щодо впровадження екзамену IFOM (International Foundation of Medicine) у вищих навчальних закладах. Віктора Кривенка до Генерального прокурора України щодо проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № від 22 лютого 2019 року. Віктора Кривенка до Генерального прокурора щодо перешкоджання проведенню допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді на території військового містечка №1 у місті Бровари. Юрія Бойка до Прем'єр-міністра, голови Київської міської державної адміністрації щодо недопущення закриття Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району Києва. Михайла Довбенка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра соцполітики щодо надання допомоги в лікуванні хворих дітей з діагнозом-аутизм. Геннадія Чекіти до першого заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, голови Київської обласної держадміністрації щодо вжиття заходів із оформлення земельної ділянки громадянки Ніни Петросюк. Віктора Вовка до директора Національного антикорупційного бюро, директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора щодо порушень Конституції і законодавства України та вчинення злочинів при укладанні, виконанні та законодавчій імплементації "мінських угод". комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області, Броварської районної державної адміністрації Київської області, Київської обласної державної адміністрації щодо необхідності всебічного сприяння Валентині Ткаченко у реалізації невід'ємного природного та непорушного права на охорону здоров'я і своєчасну медичну допомогу з боку Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо негативних тенденцій в хімічній галузі. Анатолія Гіршфельда до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання проблеми

Київської облдержадміністрації щодо необхідності виділення коштів з бюджету Київської області на капітальний ремонт педіатричного відділення Сквирської центральної районної лікарні Київської області. Олександра Опанасенка до Товариства з обмеженою відповідальністю "Київоблгаз збут" щодо захисту прав та інтересів споживачів послуг. Віктора Романюка до міністра екології та природних ресурсів України, голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України, Генерального прокурора системних фактів недбалої діяльності птахофабрики "Україна" на території села Крушинка Васильківського району Київської області, яка завдає шкідливого впливу навколишньому середовищу, а також життю та здоров'ю громадян. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного здійснення ремонту дороги Т-03-11 на ділянці /Р-14/ Камінь-Каширський - Ковель. Ірини Констанкевич до директора Державного бюро розслідувань, міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо незаконних дій органів прокуратури Волинської області та Маневицької місцевої місцевої прокуратури. Владислава Бухарєва до першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Прем'єр-міністра щодо необхідності встановлення меж земельних ділянок "Гетьманського національного природного парку" за межами населених пунктів на території Великописарівського, Тростянецького та Охтирського районів Сумської області. Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту, Прем'єр-міністра щодо недопущення реорганізації та ліквідації "Локомотивного депо "Смородине" регіональної філії "Південна залізниця" в місті Тростянець Сумської області як самостійного підприємства. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки щодо повторного розгляду питання виділення коштів на встановлення протипожежної сигналізації в Шепетівському коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету. Романа Мацоли до міністра соцполітики, директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації щодо забезпечення багатофункціональним інвалідним візком особу з I групою інвалідності та з інших питань. Артема Вітка до Прем'єр-міністра щодо бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питання дофінансування Віталія Курила до Прем'єр-міністра щодо ігнорування посадовими особами своїх професійних обов'язків по виконанню ремонтів автомобільних шляхів та початку будівництва залізничної гілки Сватове-Білокуракине в Луганській області. Віталія Курила до голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо перевірки правомірного встановлення тарифів КП "Старобільськвода", яка є монопольним постачальником послуг з водопостачання та водовідведення в Луганській області. Анатолія Денисенка до міністра юстиції щодо забезпечення надійного рівня захисту Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів по зменшенню боргу населення за комунальні послуги. Роберта Горвата до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі щодо доповнення Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста Харкова. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів для ремонту шкіл та дитячих садків Шевченківського району міста Харкова. Михайла Кобцева до міністра внутрішніх справ, міністра соцполітики, голови Миколаївської обласної державної адміністрації, миколаївського міського голови щодо соціального захисту пенсіонера МВС, особи з інвалідністю I групи. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо зростання заборгованості виплати заробітної плати, як негативного наслідку деіндустріалізації в Україні. Дмитра Колєснікова до міністра молоді та спорту щодо підготовки резерву і складу національних спортивних команд та забезпечення їх участі у міжнародних змаганнях. Дмитра Шпенова до директора – головного державного інспектора України з енергетичного нагляду Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо невідкладного здійснення заходів державного енергетичного нагляду у зв'язку із неможливістю приєднання до електричної мережі споживачів сіл Мар'ївка та Макорти Софійського району Дніпропетровської області. Ірини Геращенко та Марії Іонової до голови Національної поліції України щодо реагування органів Нацполіції на факти поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, увічнення пам'яті його представників та притягнення до відповідальності

Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки щодо підвищення посадових окладів для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо реконструкції будівлі другого корпусу та облаштування території середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 180 у Дніпровському Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо незадовільного стану благоустрою на території біля станції Київського метрополітену "Лісова". Віталія Чепиноги до першого заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про недопущення використання для підприємницької діяльності земельних ділянок, містяться масові захоронення полтавців, розстріляних під час Другої світової війни. Віталія Чепиноги до міністра культури щодо недопущення порушень українського та міжнародного законодавства щодо охорони культурної спадщини. Дмитра Тимчука до міністра закордонних справ, Глави Адміністрації Президента України, міністра культури, міністра юстиції щодо приєднання України до Другого протоколу до Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, підписаної у Гаазі 14 травня 54-го року. Дмитра Тимчука до начальника Генерального штабу - Головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони щодо виконання положень Гаазької Конвенції (54-го року) про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Романа Семенухи та Ярослава Маркевича до начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області, прокурора Харківської області щодо забезпечення повного, об'єктивного, всебічного розслідування Павла Різаненка до прокурора Київської області, голови Київської обласної держадміністрації щодо вжиття заходів реагування для усунення порушень вимог законодавства Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики щодо парламентського контролю за належним функціонуванням та збереженням закладів оздоровлення та відпочинку дітей, посилення контролю за харчуванням дітей у цих закладах, термінового створення повноцінного відкритого реєстру закладів оздоровлення та відпочинку дітей. Вадима Кривохатька до голови Запорізької обласної держадміністрації щодо переведення пацієнтів відділення гемодіалізу КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради до СМСЧ-1 міста Енергодар Роберта Горвата до Прем'єр-міністра щодо розробки проектів нормативно-правових актів у сфері води природної мінеральної та порядку визначення води природної мінеральної харчовим продуктом. Борислава Берези до міністра екології та природних ресурсів, міністра внутрішніх справ щодо деяких питань у сфері охорони рибних ресурсів в Україні. Юрія Мірошниченка до Кабінету Міністрів, Київської міської державної адміністрації стосовно звернення громадян - інвесторів ЖК "Східна Брама" у місті Києві щодо добудови та введення в експлуатацію багатоквартирних будинків. Юрія Мірошниченка та Юрія Павленка до Київського міського голови про забезпечення дитини з інвалідністю Волошанович Марії літнім оздоровленням. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра щодо ефективності використання коштів, виділених Європейським Союзом на підтримку реформ в Україні. Андрія Шиньковича, Олександра Гереги до Прем'єр-міністра, голови Антимонопольного

Юрія Левченка до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо негайного вжиття заходів із метою припинення незаконної експлуатації мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка", що загрожує життю і здоров'ю людей. Михайла Папієва і Юрія Павленка до Кабінету Міністрів України, секретаря Чернівецької міської ради, виконуючого обов'язки голови Чернівецької облдержадміністрації про грубе порушення виконкомом Чернівецької міської ради прав дитини, невиконання вимог чинного законодавства в частині видачі посвідчень багатодітних сімей та виплати батькам допомоги на третю і наступну дитину.

за фактом можливого вбивства молодшого лейтенанта 24-ого окремого штурмового батальйону СВ ЗСУ "Айдар" Олександра Гуменюка. Ігоря Луценка до Прем'єр-міністра України, міністра культури України щодо надання первісної документації по об'єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності". Анни Романової до Голови Рахункової палати щодо перевірки ефективності використання бюджетних коштів. Олега Осуховського до Голови Верховної Ради України, голови депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", голови депутатської фракції Радикальної партії, голови депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", голови депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", голови депутатської фракції політичної партії "Опозиційний блок", голови депутатської фракції Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч", Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента України щодо усунення корупційної складової законодавства. Олега Осуховського до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента України, міністра внутрішніх справ України, Ради нацбезпеки і оборони України щодо відзнаки захисників України. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України про порушення, допущені при організації перевезень пасажирів у місті Полтаві, непрозоре проведення конкурсного відбору, визначення вартості цієї послуги та умов її зміни, а також незабезпечення якості та безпечності пасажирських перевезень. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України про допущені порушення при реконструкції та відновленні діяльності ПОКП "Аеропорт-Полтава", неефективне використання бюджетних коштів та фінансування його поточних витрат за рахунок місцевого бюджету. Юрія Павленка до міністра юстиції України про пропозиції доопрацювання проекту Закону України "Про правосуддя, дружнє до дитини". Юрія Павленка до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема, дітей, які виїхали на навчання за кордон.

до положень Основ законодавства України про охорону здоров'я в частині добровільності акредитації закладів охорони здоров'я. Ірини Суслової до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо надання інформації про кількісні показники онкологічних захворювань серед осіб жіночої статі в Україні. Ірини Суслової до міністра соціальної політики щодо надання інформації про забезпечення соціальних гарантій жінок і чоловіків в Україні. Руслана Демчака до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо невідкладного розгляду розгляду комісією Міністерства охорони здоров'я України питання про направлення Дармограя Ярослава на лікування за кордоном. міністра охорони здоров'я щодо удосконалення електронної системи Ehealth шляхом розроблення алгоритму дій при здійсненні конфіденційних даних… при зміні конфіденційних даних сімейного лікаря. Олександра Кірша до харківського міського голови щодо ремонту внутрішньоквартальних

нацбезпеки і оборони України, СБУ про скасування санкцій щодо Зайця Сергія. Сергія Дунаєва до Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки, Служби безпеки про скасування санкцій щодо Вергеля Сергія. Юрія Тимошенка до Генерального прокурора щодо недопущення екстрадиції добровольця. Вікторії Пташник до Генерального прокурора щодо неправомірних дій співробітників поліції та прокуратури Житомирської області. до Кабінету Міністрів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної виконавчої служби України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Генеральної прокуратури, Черкаської обласної державної адміністрації стосовно розгляду скарги в інтересах більше півтисячі мешканців села Родниківка Черкаської області, для з'ясування та вирішення усіх обставин конфліктної ситуації, що склалася протягом останніх років у місцевій громаді, а також всебічного захисту та забезпечення конституційних прав громадян. Юрія Тимошенка до Коломийського міського голови Івано-Франківської області щодо систематичного порушення громадського порядку у житловому будинку. Юрія Дерев'янка до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо необхідності врегулювання питання щодо заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування осіб, які припинили здійснення підприємницької діяльності (зокрема до 01.01.2017 року), та у яких така заборгованість виникла через неналежне здійснення територіальними органами доходів і зборів адміністрування єдиного соціального внеску, в тому числі через несвоєчасне надсилання (вручення) платникам вимоги про сплату заборгованості. Юрія Дерев'янка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для усунення наслідків негоди, що мала місце протягом квітня - травня 2019 року на території Західної України, у тому числі Івано-Франківської області щодо необхідності визначення ситуації, що склалася у зв'язку з такою негодою, надзвичайною ситуацією державного рівня. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на проведення капітального ремонту Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Житомирської області. Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів України, Державної міграційної служби України, Міністерства соціальної політики, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини стосовно необхідності об'єктивного розгляду звернення Лемешової Алли Юріївни щодо надання всебічної правової допомоги, забезпечення житлом та реєстрацією, а також врегулювання інших питань. Шановні колеги, ми закінчили оприлюднення депутатських запитів. Маємо кілька звернень від народних депутатів України, які не задоволені тими відповідями, які надійшли на їх депутатські запити. Зокрема, маємо від Ігоря Михайловича Шурми дві таких заяви про незадоволення згідно його запитів до Генерального прокурора, голови Національної поліції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб МОЗ у зв'язку зі смертями людей, які захворіли на кір, і до Прем'єр-міністра щодо порушення строку укладення контракту на зайняття посади генерального директора Державної установи "Інститут серця". Будь ласка, 6 хвилин. Будь ласка. 11:36:38 ШУРМА І.М. Шановні громадяни України! Шановні колеги! Знаєте, тут дуже так цікаво анонсувалось, я подав запит і отримав відповідь, якою я незадоволений. От я вам гарантую, всі мої навіть політичні опоненти, які тут сидять, і навіть будь-який громадянин України будь-якої національності, віросповідання і ідеологічних переконань, якби звернувся з даною темою і отримав таку відповідь, він би був не те, що незадоволений, він би не зрозумів, в якій він країні живе. І, напевно, що оця відповідь, яка прийшла сьогодні від посадовців, вона дає сьогодні остаточний висновок, чому ця влада отримала сьогодні одну четверту підтримки. Нагадаю, в чому була суть справи. Скритий і незрозумілий для фахівців конфлікт між Міністерством охорони здоров'я і Державною установою Інститут серця Міністерства охорони здоров'я був пов'язаний на тому, що у керівника Бориса Тодурова був цілий ряд об'єктивних, обґрунтованих причин, підстав звинуватити Міністерство у саботуванні повноцінного функціонування цього інституту. Ви знаєте, що Тодуров не тільки менеджер і не тільки управлінець, це є прекрасний кардіохірург. Десятки, сотні, тисячі людей не тільки в Україні, але і на європейському континенті завдячують йому своїм життям. Попри цей конфлікт, підходив до кінця термін угоди, контракту, перебування його на займаній посаді. Як це все мало би бути по закону і як це все відбувалося. Я вам нагадаю, що укладення угоди, так, щоб ви були в курсі, здійснюється відповідно вимог частини дванадцятої пункту 4 статті 9 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", відповідно до якого претенденти на посаду керівника обираються шляхом таємного голосування на зборах колективу штатних наукових працівників на термін до 5 років у межах строку, визначеного статутом державної установи, з правом бути, звичайно, переобраним. Що відбувалося конкретно з Тодуровим. На сам процес виборів туди прийшла вся еліта правлячої коаліції, правлячої, наголошую це слово, подивитися, як будуть відбуватися вибори. Вибори відбулися, де було одноголосно надано перевагу Борису Тодурову. Відповідно до частини дванадцятої пункту 4 статті 9 Закону України про науково-технічну діяльність контракт з обраним керівником державної установи укладається власником, в даному випадку Міністерством охорони здоров'я, або уповноваженим органом протягом, наголошую, одного місяця з дня обрання на термін, визначений статутом, але не більше, не більше як на 7 років. Тепер прошу подивитися, що відбувалося. 18 грудня 2018 року Тодорова обрано на посаду генерального директора. Однак запрошений до Міністерства охорони здоров'я він був лишень 1 березня. Пройшли всі терміни. Він пройшов перевірку по всіх необхідних інстанціях і установах. Ніде не було жодного заперечення. Лишень 01.03.2019 року він був запрошений на співбесіду. Йому неодноразово висовувались якісь додаткові вимоги. Після втручань чергових народних депутатів йому запропонували підписати контракт, вдумайтесь цинізм і непрофесіоналізм працівників міністерства – там є і Лінчевський, і Ковтонюк, і Супрун, – йому пропонується підписати контракт на півроку порушення всіх законів! Ми звертаємось до віце-прем'єра Розенка: "Прийдіть на комітет, вислухайте точку зору, прочитайте закони". Іде обіцянка: я даю доручення розглянути і заключити контакт. Проходить ще два тижні. Задаю знову віце… запитання: чому не заключено контракт? Заступник міністра Ковтонюк: ми розглядаємо, ми підписуємо, ми будемо все робити, щоб укласти угоду. Проходить ще два тижні, задаю запитання на "годині Уряду" Прем'єр-міністру України Гройсману, який теж дає доручення міністерству укласти угоду і розглянути питання. Сьогодні фактично 1 червня – угода є неукладена. Володимир Борисович, я вам, знаєте, я завжди говорив, притягніть до відповідальності Супрун. Я тепер з Супрун мухи здувати буду, щоб ви її тримали в уряді у себе. Вона потягнула на дно Президента Порошенка своїм рейтингом, своїми діями, вона потягне вас всіх і це буде дуже добре, що ви всі канули в Лету і ніколи більше не були допущені до таких речей. Але поки вона вас тягне на дно, і я казав, що ті гирі вас втоплять. Ви як посадовець, як голова виконавчої служи, ви зобов'язані дотримуватися законодавства, ви зобов'язані і несете відповідальність сьогодні за заключення угоди з людиною, яка кожен день ходить в операційну і оперує. Ви доводите його до стресової ситуації. І хочу вам сказати, що в першу чергу Супрун і ви всі будете нести відповідальність за кожну смерть кожної людини, яка не вижила через те, що ви не заключили угоди, не заключаєте угоду з Тодоровим. Приймайте рішення.

Наступне у таке звернення зареєстроване щодо незадоволення відповіддю на свій депутатський запит від народного депутата Лещенка. Будь ласка, запрошуєтеся, пане Сергію, до слова. Абсолютно правильно, пані голово. Те, що… Ну, ви знаєте, от, я не знаю, це справа Верховної Ради взагалі розповідати про такі жахливі речі. Але я не можу це не розповідати, тому що постійно люди на прийомі громадян про це кажуть. Ми маємо в Києві величезні житлові масиви, які були побудовані київською будівельною організацію "Київміськбуд", вони введені в експлуатацію. Але вулиці, які були вбиті під час будівництва цих житлових масивів, вони так само далі перебувають в жахливому стані, не проїхати, не пройти. Зокрема, справді, частина вулиці Драгоманова Дарницького району Києва. Якщо ви чуєте мене в Дарницькому районі, ви це знаєте на власні очі, бо ви там їздите, і саме ви до мене зверталися з цим зверненням. І як депутат я звернувся до мера. Дільниця між вулицею, вибачте, Ахматової, ледь не сказав Ахметової, між вулицею Ахматової і Здолбунівською, вона досі не передана на баланс міста Києва. Відписки від мера, відписки від заступників про те, що треба це передати. Так передавайте, це у вашій же компетенції. "Київміськбуд" – це ваша організація, де є керівництво міської ради в керівному складі. І міська рада, вона має взяти на баланс цю вулицю, привести її в лад, зробити, зрештою, придатною взагалі для того, щоб вона могла користуватися людьми, щоб там можна було пройти і проїхати, щоб вона була відповідною до рівня європейської столиці. А замість цього ми що маємо? Ми маємо абсолютне нехлюйське ставлення до людей. Чому я це кажу? Тому що я не просто з цим питанням виступаю з трибуни парламенту або ходжу до людей на прийоми. Я ходжу до мера з цим питанням, вже декілька разів ходив. Особисто сидить мер, сидять його заступники, сидять керівники управлінь, тільки головою хитають і кажуть, да-да-да, да-да-да. І відписка за відпискою, відписка за відпискою. Та це ж не йдеться про те, щоб гіперлуп побудувати, це не йдеться, щоб космодром запустити. Йдеться про те, щоб просто заасфальтувати шматок дороги. Навіть вкрадіть гроші з цього асфальту, собі лишіть, запхніть собі їх в пасть ці гроші, але зробіть людям, щоби жити. Розумієте? Ну, це ж не повинно перетворюватися на якийсь абсолютно маразм. Але це, на жаль, перетворюється. І це не тільки йде мова про вулицю Драгоманова в Дарницькому районі – скрізь по Києву. Подільський район, вулиця Фрунзе перейменували в вулицю Кирилівську. Так ви перейменуйте її і відремонтуйте. Якщо ви вже декомунізацію зробили, то поремонтуйте вулицю, щоб нею можна було проїхати, а не залишити там півколеса і потім витрачати свої кревні гроші на ремонти своїх автомобілів. Якщо ви займаєтеся незаконним будівництвом в Києві, то хоча б потім ремонтуйте дороги після себе. А не нагадили, взяли і пішли, а всі після вас потім мають це розхльобувати. Все місто стоїть в заторах через відсутність інфраструктури. Метро на Виноградар коли буде? Метро на Троєщину? Вже взагалі забули, вже навіть не обіцяють, тому що знають, що збрешуть збрешуть в черговий раз. Така влада не гідна підтримки громадян, вони мають піти в небуття з посади в місті Києві. Дякую за увагу. до президії надійшла заява від двох фракцій – "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" – на перерву. Але в той же час наші колеги, заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук, готовий замінити, і дві фракції готові замінити, свою цю заяву на перерву, відразу на виступ. Будь ласка, пане Андрію. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Ви маєте честь бути свідками всіх історичних подій, які відбуваються в українському парламенті, в українському суспільстві і, зокрема, те, як новообраний Президент Зеленський проводив нараду про питання дострокового припинення повноважень Верховної Ради. І стенограму цієї наради, яку вже оприлюднено на офіційному сайті Президента, народні депутати планують, ми плануємо, долучити до розгляду справи в Конституційному Суді як доказ того, що у Президента Зеленського були відсутні конституційні підстави для прийняття такого Указу про припинення повноважень Верховної Ради. Про це була пряма цитата самого Президента, він визнавав, що у нього немає конституційних підстав, і він керувався виключно політичною доцільністю, і керувався рейтингами, рейтингами, про які в законах немає жодної згадки і посилання. Таким чином, ми цю стенограму долучимо до Конституційного Суду для того, щоб довести, що це рішення є глибоко не конституційним, є популістичним, популістичним, таким, що ґрунтується виключно на власних позиціях Володимира Зеленського і в жодному разі не відповідає чинній Конституції, і законодавству України. Це є неприпустимим насправді, така поведінка, тому що навіть таку поведінку не дозволяли собі попередні Президенти, а ті, які дозволяли, зараз сидять під охороною ФСБ в Ростові в "золотій клітці" і є заручниками Кремля. Всі ті, хто намагається в Україні узурпувати владу або діяти всупереч Конституції, історія доводить, що вони всі дуже погано закінчують. І тому, застерігаючи всіх тих, хто приймає рішення зараз у високих владних кабінетах, насамперед керуватися здоровим глуздом, здоровим глуздом дотримання верховенства закону і тоді поступово повільно, але абсолютно безупинно, ми будемо будувати саме правову державу, де кожен буде мати право на захист, на розвиток і гарантування того, що перед законом будуть всі равны, рівні. Але не… доцільність закону ворогам, а своїм друзям – все. Все, що вони будуть хотіти. І насправді це дуже загрозливі тенденції. Тому, підсумовуючи, я хочу сказати, що навіть та стенограма, яка, до речі, була цензурована, цензурована, що мене дуже турбує, буде долучена до Конституційного Суду, і суд буде визначати, чи будемо далі ми жити в правовій державі, чи в державі, владу якої буде узурпувати окрема група осіб. Дякую всім за увагу. Дякую, шановний колего, за ваш виступ. Шановні колеги, до президії звернувся народний депутат Ар'єв з порядку ведення. Будь ласка, одна хвилина. Шановні колеги, у грудні 2015 року я робив виступ з приводу ситуації в Котовському… і правоохоронних І припустився одної помилки у своє виступі, внаслідок якої було… отримав позов до суду. Як законослухняний громадянин України зараз зачитаю рішення суду. "Про те, що визнати недостовірною інформацію відносно Чорного Ігоря Борисовича, що поширена депутатом Верховної Ради України Ар'євим Володимиром Ігоровичем 25.12.2015 з трибуни Верховної Ради України під час виступу на 46 пленарному засіданні Верховної Ради України про те, що колишній начальник Котовської податкової міліції Ігор Чорний не звільнений з органів за корупцію". Хочу додати від себе, що формально ця людина звільнилась за власним бажанням. Але ті події, які передували цьому звільненню, власне, і стали причиною мого виступу. Всі зрозуміли, чому начальник податкової поліції Котовського району звільнився за власним бажанням. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Володимире. Шановні колеги, згідно Регламенту Верховної Ради України я зараз оголошу перерву до 12 години 30 хвилин. І нагадую, що в п'ятницю ми маємо традиційно виступ депутатів у рубриці "Різне". Я дуже прошу колег повертатися вчасно з перерви, і о 12 годині 30 хвилин ми розпочнемо запис всіх бажаючих народних депутатів України, хто прагне сьогодні виступити з трибуни Верховної Ради з різних питань. А зараз я оголошую перерву до 12 години 30 хвилин. Дякую.

запрошую до слова народного депутата Заружко. Ця Верховна Рада доживає вже останні дні свого існування. І серед завдань, які ми брали на себе, але треба визнати, і я готовий визнавати помилки, ми недостатньо хоча витрачали всі зусилля, але все одно – недостатньо сильно тиснули на владу для того, щоб домогтися необхідних змін, щоб створити в Україні незалежні антикорупційні органи, щоб в Україні зрештою перестали красти бюджетні гроші, гроші, які сплачуємо всі ми як платники податків, щоб в Україні поміняли систему виборів, щоб нарешті в парламент обиралася за питаннями ідеології, цінностей, а не просто засіювання округів. І зараз ви через декілька тижнів вже побачите як у вас в округах почнуть з'являтися продуктові набори, як почнуть роздавати олію, гречку, рис, цукор, чай, печиво, цукерки і так далі. Повірте мені, все це гроші, які у вас вкрали. І ті, хто дають вам ці продуктові набори або навіть, ще гірше – роздають гроші по всьому будинку, це люди, які потім прийдуть в парламент. І що вони будуть робити? Ви думаєте, вони в збиток собі будуть працювати? Звичайно, ні, першим же ділом вони будуть робити все, щоб гроші, які вклали у вибори, компенсувати, щоб це був такий бізнес-проект, стартап (модне таке слово), найбільш прибутковий стартап Східної Європи: купуєш мандат депутата, обираєшся в парламент і потім займаєшся власним збагаченням. Тому за тих, хто роздає продуктові набори або гроші, не голосуйте. Беріть, тому що це ваше, воно належить вам. Взяли гречку, взяли… але не голосуйте за цих людей, інакше ми просто ніколи з цього порочного кола не вирвемося. Друге питання. Ми маємо на цих виборах закінчити очищення влади від корупції. Ви бачите, що відбувається. Чинний Президент прямим текстом закликає: Генпрокурор – заяву на звільнення і геть з посади. І що ми чуємо у відповідь? Ми чуємо у відповідь… "Облако в штанах" називається відповідь – все на світі розказати, але відповідь на питання не дати. Не хоче Луценко іти з посади, яка для нього стала таким самим корупційним політичним стартапом. Вчора було прямим текстом заявлено, що готується в Адміністрації Президента подання на звільнення Луценка, він досиджує останні дні, і не дивуйтеся, якщо зараз раптом почнуть з'являтися чергові в нього американські захисники, які будуть розказувати щось про оточення Трампа, про Джуліані, щоб тільки втримати Луценка на посаді Генерального прокурора. Це закінчиться дуже швидко, і закінчиться великою ганьбою, тому що не можна так прагнути влади, не можна використовувати її для власного збагачення. Третє питання, це питання, як нам в Україні побудувати чесну політику, щоб в наступних парламентських скликаннях ми не бачили цієї продажної корупції. Для цього ми повинні першим же питанням наступного скликання ухвалити новий Закон про вибори, щоб будь-який парламент… С.А. Ви дуже суворі сьогодні, раніше давали по 30… ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, 30 секунд. Всім однаково. ЛЕЩЕНКО С.А. Дякую. Щоб першим же питанням наступний парламент прийняв Закон про вибори, і всі вже наперед знали: ніколи більше це не повториться. І завершуючи свій виступ. Можливо, я в останній раз сьогодні виступаю з трибуни парламенту, бо сьогодні "Блок Порошенка" проводить з'їзд і, цілком можливо, вони позбавлять мене депутатських повноважень. Я був гордий працювати в цьому парламенті і робити все можливе для вас, шановні українці, щоб змінити правила роботи в українській… Дякую. Як останнє слово в суді прямо. Якщо б українська політика стала чесною. І мені не соромно за ці роки, я далі буду працювати у ваших інтересах. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Паламарчука.

Добре. Колеги передали слово, двоє колег, тому регламент – 6 хвилин. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Подякую Миколі Паламарчуку і Олександру Домбровському за те, що вони мені передали слово. І я маю можливість виступити, можливо, не так, як Сергій Лещенко, за крайній раз – не останній, а крайній раз. Я думаю, не крайній, дасть Бог, ми ще будемо з цієї трибуни виступати. Ще є в нас півтора місяця, ми ще не повністю розігнані. Ми сьогодні почули Степана Івановича Кубіва, дійсно який доповідав від імені уряду. І ми бачимо, що все-таки, як він сказав, 20 процентів ВВП хоч втрачено, у нас в Україні заводи і таке інше, видобування вугілля, але разом з тим сьогодні, як сказав Степан Іванович, уряд працює. І тому

І ви знаєте, я сказав би, що дійсно, що б це дало, якби даже ми проголосували? Абсолютно нічого, все рівно уряд би виконував свої повноваження. Але разом з тим при тому, що сьогодні Міжнародний валютний фонд, сьогодні ми повинні з ним працювати і даже би не було, з ким працювати. І тому я думаю, що це дуже справедливо, що все-таки дійсно можна було… І ми вчора не проголосували, і уряд має можливість дальше продовжувати працювати. Адже, я думаю, за півтора місяця відбудуться вибори і, будь ласка. Так само, як відставка міністрів, я скажу, відставка міністрів також те саме. Вона ж також буде виноситися в зал, але ми сьогодні не бачимо нових міністрів, ми сьогодні не бачимо на їх місце. Якби ми сьогодні бачили на місце когось, ми би, звичайно, можливо, зал зібрався і проголосував, проголосував, тому що дійсно ми побачили, за кого ми голосуємо. Але, на жаль, сьогодні новий Президент, його Адміністрація, ми не бачимо цього. Я думаю, дасть Бог, якщо ми побачимо закон, ми будемо обов'язково голосувати. Сьогодні мені вдалося задати запитання і на кінець-то за всі часи, скільки я виступаю від цієї трибуни за ці дороги, ну, на кінець-то я сьогодні почув хоч яку відповідь. Да, звичайно, нема що говорить все-таки дороги по Україні будуються, тут питань немає. І, мабуть, за всі 27 років ніколи так не будувалося, як сьогодні будується, як в минулому році будувалося. Це правда. Але ж знову сьогодні на кінець-то я почув відповідь заступника міністра інфраструктури, транспорту, зв'язку і таке інше, що все-таки, що він пришле когось у Вапнярку, на мій округ, у Вапнярку, щоб все-таки подивилися на цю дорогу, щоб побачили її якість. Чому, я задавав правильне питання, і сьогодні я хотів би, щоб мої виборці це почули. Тому що можна будувати дороги, і вони будуються, але ж спочатку слід звернути увагу на ті дороги, де їх немає. І, правда, сьогодні, дасть Бог, ми побачимо вже, можливо, з неділі, коли приїде хто-небудь із облавтодору туди в Вапнярку до нас, і ми покажемо хоч один раз за ці чотири роки, бо вони ні разу не бачили цієї дороги, і я думаю, що вони побачать і, можливо, висновки якісь зроблять. Щоб можна було б перекинути якусь частину будівництва цих доріг із другого участка, десь не добудувати, там, де 30 кілометрів будується, вже два кілометри, три, нічого воно б не рішило там. Але це в першу чергу слід було б дійсно побудувати, так би це їм не хотілося, а хотілося б жителям, які там мучаться, які вже хотіли виходити і перекривати дороги. Але, я думаю, що після цього цей накал буде знятий. Знову ж таки я продовжу, бо ми ідемо до виборів. І, звичайно, що з цієї трибуни зараз, оцих півтора місяця, вже не буде якихось конкретних виступів і інше, а будуть за вибори. Вибори, вибори, вибори. Ну, правильно, я підтримую самого Лещенка, який сказав, що сьогодні питання, які ми повинні вирішити оцим залом, на слідуючі вибори на, можливо, ну, вже не на ці вибори, які будуть 21 липня, а на слідуючі ми повинні вирішити. Чому? Тому що ми не повинні сьогодні наступити на одні і ті ж самі граблі, а ми можемо наступити. Чому? Бо знову ж таки оберемо парламент і будемо мати недовіру цих 4-5 відсотки і таке інше. А можна б мати довіру. Якби сьогодні... все, все залежить не від сидячих в залі, не від депутатів, а це залежить, як Лещенко сказав, від виборців. І це виборці. І це виборці будуть вирішувати, кого обирати, кого ні. Ви не думаєте, що це пір Лещенка це я просто підтверджую ті слова, бо він якраз був перший виступаючий. І звичайно, і звичайно, що б не наступати на одні і ті ж самі граблі, ми бачимо відвідування в залі, ми бачимо виступи, ми бачимо, хто працює, ми знаємо, що мажоритарщики не зобов'язані будувати дороги, не зобов'язані там сіяти гречкою. Вони повинні працювати в залі, вони повинні… вони повинні писати закони, вони повинні працювати над законотворчістю, а ми привикли, дійсно, що мажоритарщики, основна задача їх – це роздати гречку і там побудувати якийсь будиночок. Оце сьогодні наша біда. І, я думаю, що з цією бідою ми повинні разом з вами справитись. І тому дуже б хотілося, щоб з цієї зали не було ніяких піар-виступів. Сьогодні повинні ми говорити тільки за роботу, тільки за роботу цих півтора місяці, щоб ми прийняли всі закони: той самий про недоторканність, ТСК, виборчий закон, імпічмент і таке інше. І могли б це зробити до жовтня, але ми повинні за цей короткий час, можливо, все зробити, щоб більшість цих законів нам прийняти не для себе, а для людей. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Романову. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина, 164 виборчий округ. Шановні глядачі, шановні слухачі, шановні депутати, хотів би підняти два ключових питання, тих, які надходять до мене від моїх виборців з округу, В першу чергу це питання, яке… вступила Постанова уряду від 1 квітня 19-го року про те, що уряд на вимогу нашу, народних депутатів, збільшив доплату на допомогу багатодітним сім'ям. Це 1 тисяча 700 гривень буде виплачуватись на одну дитину до 6 років. Але, на жаль, у людей склалось багато проблем з отриманням цієї допомоги, тому що у відділах соціального захисту вимагають посвідчення багатодітної сім'ї. Відповідно звертаються до мене жителі Кременецького району, з Почаєва почаївські громади, це Старий Тараж село, це Олексинець, це Будки, це Лідихів, це Дунаїв, це Розтоки і інші. Це сотні сімей, які не можуть отримати цю допомогу, бо в місцевому соціальному захисті з них вимагають ці посвідчення. Тому я все ж таки звертаюсь як народний депутат, щоб негайно уряд вніс постанову, внутрішнє розпорядження, інструкції соцзахисту, щоб не вимагали у тих сімей посвідчення багатодітних сімей. Тому що вони це штучно створюють такі умови, що вони не можуть отримати допомогу – виплату на дітей. Адже ви знаєте прекрасно, що сусіди наші мають таку практику, де підтримують багатодітні сім'ї, де підтримують молодих матерів. До речі, те, що парламент цього тижня провалив Закон про підтримку вагітних жінок – це є ганьба нам і неприпустимо. Тому все ж таки закликаю розглянути це питання. Тому що підтримка багатодітних сімей для нас є дуже важлива. Адже діти – це основний скарб нашої нації, це на наш основний капітал, це майбутнє нашої держави. Друге питання, яке теж турбує моїх жителів, виборців з округу на Тернопільщині – це низька ціна на молоко. Я ще з 2014-2015 років піднімав це питання і є в парламенті зареєстрований наш законопроект, яким я є одним з авторів цього закону, до речі, підписалось багато депутатів, про те, щоб збільшити виплату нашим виробникам молока, нашим селянам. І так робить…, практика є в європейських країнах. В тій самій Польщі, Чехії держава дає дотації, де йде допомога, де селяни мають гідну оплату за молоко. Сьогодні оплата за молоко є копійки – 4-5 гривень і так далі. Звісно, те, що вода в магазині є дорожча – це несправедливо. Люди важко працюють, люди трудяться, але уряд цього, на жаль, не помічає. Я вчора ставив це питання Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, який дає дотації олігархам як Костюку, який помагає Ахметову, який помагає іншим великим магнатам України, але натомість не звертає увагу на дрібних фермерів, не звертає увагу на селян, які сьогодні страждають, які важко працюють, а держава їх ігнорує. Тому позиція "Свободи" є наступна. Негайно ухвалити наш закон, який би давав підтримку виробникам продукції, сільської продукції на селі, на селі, виробникам молока для того, щоб селяни могли працювати і отримувати за це гідну оплату. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Заружко. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, шановні громадяни України, всі ми знаємо, що в Конституції України записано, що основною цінністю для держави є життя та здоров'я її громадян. Але, на жаль, це тільки на папері. Всі ми бачимо сьогодні жахливу ситуацію, коли смертність значно перевищує народжуваність, коли епідемії в країні жахливі, зокрема екологічні епідемії, хворіють діти, хворіють дорослі, хворіють літні люди. І все це відбувається через те, що стан екології впливає на кожного з нас, без винятку, це і жителі маленьких сіл, маленьких міст, але особливо страждають жителі великих міст України, де розташовані величезні промислові підприємства. Ситуація склалась занадто ганебна. Держава сьогодні заробляє на екологічному податку, вона збирає гроші з підприємств, які йдуть до загального фонду державного бюджету, там розпорошуються, держава нікому не звітує, куди йдуть ці гроші, але вони йдуть не на природоохоронні заходи. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли підприємства не вкладають гроші, бо їм вигідніше сплатити цей екологічний податок, бо потрібні величезні інвестиції, а державі вигідно поповнювати бюджет через цей екологічний податок. Саме тому команда Радикальної партії Олега Ляшка вивчила провідний досвід європейських країн, зокрема Королівства Швеції, Чеської Республіки, подивилась, як держава підтримує ключові галузі галузі промисловості та енергетики, як вона робить все задля того, щоб підприємства почали ставитись з повагою до екологічних питань. І саме тому наша команда запропонувала законопроекти 10146 та 10147, які нададуть можливість реформувати екологічний податок таким чином, щоб створити податкові стимули задля того, щоб підприємства були зацікавлені в тому, щоб інвестувати інвестувати величезні кошти в екологічну модернізацію, щоб робити все, щоб зберегти навколишнє середовище. Ми пропонуємо це зробити дуже просто. По-перше, підприємства інвестують, вкладають гроші, а держава потім надає можливість тим підприємствам, які це зробили і є підтвердження цього, до 70 відсотків екологічного податку зекономити. Таким чином, держава стає партнером підприємствам, а українці отримують чисте навколишнє середовище, яке надасть можливість і тим поколінням, які зараз живуть в Україні, і майбутнім зберегти життя та здоров'я, зберегти навколишнє середовище для наших дітей Дякую. чисте навколишнє середовище і екологія. А українцям сьогодні, я маю на увазі в особі держави, на жаль, байдуже. Давайте зробимо все, щоб в нас була чиста країна і навколишнє середовище чисте для наших майбутніх поколінь, для наших дітей. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Романову. в 1986 році, коли відбулась трагедія на Чорнобильській АЕС, про можливе повторення трагедійності, тоді загинули люди, а наслідки були жахливі. А сьогодні ми можемо вести мову про те, що в Україні відбувається "медичний Чорнобиль". Чому я про це говорю? Тому що станом на сьогоднішній день те, що відбувається в охороні здоров'я, приносить набагато більше шкоди, більше трагедій ніж це було на Чорнобилі. Вдумайтеся, станом на сьогоднішній день, ми живемо під гаслом заступника міністра охорони здоров'я: "Це рак. Вони всі помруть. І шансів немає". І за це людину ніхто не притягнув до відповідальності, вона працює далі. Сьогодні віце-прем'єр Розенко сказав, що коли Національна служба охорони здоров'я провела перевірку декларацій, зліквідувала 700 тисяч декларацій, що це є похибка. Ви уявляєте собі, майже мільйон людей, які сьогодні не будуть мати право на безоплатне обслуговування, це є похибка. 260 мільйонів з державної скарбниці, яка була виділена на їхнє обслуговування, гроші йдуть на пацієнтів, канули в Лету, їх просто немає. Якщо подивитися, що відбувається з міжнародними поставками, то ми будемо бачити ще гіршу ситуацію. Мало того, що нема програми лікування по онкології, то онкопрепарати поступають сьогодні за 2017, 2016 і 2015 роки. Онкохвороби стільки не чекають, цей "медичний Чорнобиль" має жахливі наслідки. І моральну, і юридичну відповідальність несе на сьогоднішній день влада. Попри те все, за ті всі роки, за чотири останні роки населення, різниця між померлими і народжуваними зменшилася на 1 мільйон громадян, 60 тисяч медичних працівників виїхали звідси на роботу в інші країни. Кір охопив 100 тисяч людей, громадян України, понад 30 померло, сьогодні потерпають від цієї хвороби і в Сполучених Штатах, і в Ізраїлі, від ботулізму померло понад 30 людей, це є наслідки "медичного Чорнобиля" тут в Україні. І сьогодні треба говорити, що років через 30 можливо виникне такий варіант, що знову американські режисери, так само як і телесеріал "Чорнобиль", який є сьогодні найрейтинговіший за всю історію, будуть писати про "медичний Чорнобиль" в Україні як недолугі дії, непрофесійні дії влади привели до вимирання і зникнення такої країни як Україна, можуть писати через декілька років, що це буде злочин проти людяності. Володимир Борисович, якщо ви не хочете стати головним героєм телесеріалу, приймайте міри. Дякую. Андрій Іллєнко, 215 округ, місто Київ. Шановні українці, я сьогодні хотів би підняти тему якраз свого виборчого округу. Абсолютно ненормальна, ганебна ситуація, яка там відбувається, з незаконним, абсолютно варварським видобутком піску для комерційних цілей – на продаж, в озері Алмазному, яке знаходиться на Троєщині, за лісовим цвинтарем. Минулого року була виділена велика сума грошей, яка… близько 30 мільйонів гривень було виділено для КП "Плесо" для розчистки озера Алмазного, і, власне, ці гроші мали бути вже давно освоєні в цьому напрямку. Але на практиці, кожен може в цьому переконатися, немає там ніяких реальних робіт по розчистці, по очистці цього озера, по факту, там відбувається просто промисловий видобуток піску, який просто вивозиться на продаж. І абсолютно жахлива ситуація, яка відбувається під носом в усіх правоохоронних органів, яка ніяким чином на це не реагує. І, звичайно, люди, мешканці навколишніх масивів, вони обурюються, тому що знищується фактично озеро, видобувається звідти пісок, і це все ще й відбувається під прикриттям нібито його розчистки і очистки. Я звертаюся, користуючись важливістю виступу, з парламентської трибуни, я звертаюся до правоохоронних органів, щоб вони негайно почали… зупинили цей процес і почали розслідування, чому так сталося, і врешті-решт довели хоч якусь справу до кінця, зокрема цю. Я писав депутатський запит, який ще місяць тому, більше місяця тому, в кінці квітня мною було направлено відповідний ряд депутатських запитів, вони були оголошені на засіданні Верховної Ради, але досі немає ніяких внятних відповідей, взагалі ніяких відповідей немає. Процес цей відбувається далі. І треба просто розуміти, що, якщо не буде працювати влада, якщо не буде працювати держава в таких ситуаціях, не будуть працювати правоохоронні органи, то доведеться українцям, доведеться громаді брати на себе цю функцію. Не хотілося б, звичайно, щоб до цього доходило, але іншого варіанту просто немає. І я як народний депутат, звичайно, буду на стороні людей, і ми будемо, свободівці, працювати над тим, щоб цей процес все-таки зрушити з місця і такі незаконні дії були припинені. Тому закликаю правоохоронців, нарешті, почати працювати. І нам необхідно зберігати нашу природу, а не знищувати її. Дякую за увагу. Запрошую до слова народного депутата Бондаря. 12:54:56 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, голова підкомітету вугільної промисловості. Хочу почати з того, що у зв'язку із трагедією на шахті "Лісова" Президент Володимир Зеленський збирає сьогодні нараду за участю… за своєї участі і членами Ради національної безпеки і оборони. Запрошені, в тому числі, і пан Олександр Домбровський як виконуючий обов'язки голови комітету ПЕК. Я написав Олександру Данилюку, щоб запросили і мене як голову підкомітету. На жаль, поки що відповіді нема, тому хочу звернутися до нього, що був би радий, якби все-таки відгукнулися і запросили, тому що є багато про що розказати. Я би довів ситуацію, яка є у вугільній галузі, чому стається так, що немає коштів на фінансування заробітних плат шахтарям, чому немає реалізації вугільної продукції, чому Центренерго не забирає з державних вугледобувних підприємств продукцію, вугілля, яке шахтарі добувають, і, відповідно, не мають шахти тоді своїх коштів, а нам кожен раз приходиться приймати закони, де ми з Державного бюджету пробуємо компенсувати оцю різницю в собівартості вугільної продукції. І це кожен раз виникають… викликає якесь обурення не тільки у членів комітету, а й у колег в залі, тому що дуже багато є галузей, які, напевно, також потребують і дофінансування, і щоб народні депутати звернули на них увагу. Тому шахтарі весь час декларували, що вони готові добувати вугілля в таких кількостях, щоби повністю бути самодостатніми і самих себе забезпечувати. І в подальшому це можна буде і сплачувати ЄСВ, і платити за електроенергію, це може буде купляти нове обладнання для модернізації шахт, а найголовніше, виплачувати заробітну платню. Але для цього треба першочергово це реалізація їхньої вугільної продукції, яку в даний момент мало би купляти Державне підприємство Центренерго. Я все-таки десь погоджуюся з рішенням суду, який зараз заблокував фактично приватизацію цього підприємства. Треба, перше – там розібратися, навести порядок, витягнути все назовні, чим займалося Центренерго всі ці роки і чому не брав вугілля в державних підприємств, а брав, купляв з так званих "копанок смотрящего Кропачева". Тому ще раз звертаюся до пана Олександра Данилюка, прошу також мене запросити на цю нараду, яка відбудеться о 3 годині. Дякую. Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, новий Президент Зеленський одразу зіткнувся з відповідальними міжнародними викликами. Вчора він та міністри закордонних справ Німеччини і Франції думали як оживити Мінський процес та реанімувати Нормандський формат для досягнення миру. То ж ми знову почули стару і заграну порошенківську платівку. Продовження Зеленським слабкої політики Президента Порошенка – це дорога в нікуди, через неї Україна вже має сьогодні вкрай слабкі міжнародні позиції як принижений прохач. Команда Олега Ляшка наполегливо радить Президенту Зеленському не бути заручником спадщини Порошенка та не бути залежним слабаком, не боятися відкрито заявити про смерть Мінських угод, не боятися вимагати зміни переговорного формату з Мінського і Нормандського на Будапештський, як це обіцяв кандидат Зеленський під час виборчої кампанії, не боятися невдоволення світових лідерів, захищаючи права українського народу, та нагадати країнам-гарантам про їх зобов'язання за Будапештським меморандумом. Сьогодні в Раді був оголошений мій депутатський запит до Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань щодо грубих порушень Конституції і законодавства України та вчинення злочинів при укладанні, виконанні та законодавчій імплементації Мінських угод. У запиті наведений правовий аналіз, що свідчить про правову нікчемність Мінських угод, які не мають жодної юридичної сили за Конституцією і законодавством України та міжнародним правом. Я заявив про вчинення колишнім Президентом Порошенком та міністром Клімкіним злочину зловживання владою та службовим положенням… становищем. А саме: про вчинення протиправних дій щодо незаконного підписання та виконання не ратифікованих парламентом і неконституційних Мінських угод, зокрема про незаконне внесення в Верховну Раду законопроектів щодо впровадження цих угод та про спрямування Міністерству закордонних справ на незаконні дії щодо їх виконання. Нагадаю Президенту Зеленському висновок видатного юриста-міжнародника професора Василенка: "Поступки української влади агресору на основі неправомірних положень Мінських домовленостей означатимуть зраду національних інтересів. А світові демократії, примусивши Україну до поступок агресору, стають співучасниками злочину агресії" – кінець цитати. І завдання ініційованого нами розслідування не лише у притягненні до відповідальності Порошенка і Клімкіна, а і у профілактиці та застереженні Президента Зеленського і його майбутнього міністра проти порушень Конституції і законів України. Це обов'язково наздожене їх у майбутньому, коли вони втратять владу та недоторканність. Команда Олега Ляшка подбає про це.

В цей час уряд продовжує бути байдужим до проблем звичайних громадян, а Міністерство охорони здоров'я, розпочавши глобальну реформу, не в змозі в повній мірі реалізувати її та навіть впоратися з елементарними завданнями. Це не тільки оцінка Радикальної партії, ці тези знайшли своє підтвердження як у офіційному звіті Уповноваженого з прав людини, так і у звіті Рахункової палати за попередній рік, який парламент заслухав на цьому тижні. А ось конкретний приклад із життя. Користуючись нагодою, я хочу привернути увагу до болю харків'янки, матері двох дітей Іванової Олени Олександрівни та більше ніж двох сотень людей з усієї країни, на чию долю випало надзвичайно складне випробовування. Ці люди борються із страшною рідкісною прогресуючою та смертельною хворобою – адренокортикальним раком надниркової залози. Ця хвороба є надзвичайно підступною, адже на початковій стадії вона протікає без будь-яких симптомів і погано діагностується, тобто не визначається як злоякісна пухлина. Іноді те, що видалена пухлина є злоякісною, стає зрозуміло тільки після виникнення рецидиву або появи метастаз. Основна форма лікування – це хірургічна операція. Профілактична терапія після операції проводиться лікарським препаратом митотан, який входить в більшість протоколів по хіміотерапії цієї хвороби. Ці ліки дали надію хворим багатьох країн світу, але, на жаль, не українцям, бо зазначений препарат не виробляється на території України та не має відповідної сертифікації. Знову діюча влада залишає людей напризволяще. Хворі і їх близькі самостійно всіма правдами і неправдами змушені вишукувати через небайдужих людей цей препарат за кордоном, щоб вижити. Доведені до відчаю пацієнти зареєстрували петицію до органів влади для реєстрації вказаного препарату в Україні. Я публічно звертаюся до уряду із закликом допомогти цим людям подолати адміністративний бар'єр. Таку політику необхідно змінити. Кошти бюджету необхідно витрачати ефективно і в першу чергу на користь людей. Жодні політичні перегони не мають значення, коли мова йде про людське здоров'я і життя. Я хочу запевнити, що залізна команда Радикальної партії Олега Ляшка на чолі з лідером стоїть на захисті кожного громадянина України. Ми будемо вимагати запровадження страхової медицини, доступності медичних послуг, обмеження рентабельності ліків, скасування ПДВ, а також встановлення жорсткої відповідальності за підробку препаратів. Ми будемо боротися за кожного громадянина України і ми переможемо! Дякую. Добрий день, шановні українці! Добрий день, мої колеги, які зараз в залі! Я хочу звернути увагу, звичайно, на тому, що Україна недоотримує десятки мільярдів доларів в свою економіку від туристичної індустрії. Сьогодні всі ви бачили, можливо, я зверталася до Степана Кубіва, він є Прем'єр-міністром, який займається начебто економікою та мав би займатися туризмом і які некомпетентні відповіді він надав на мої запитання. Я чітко розумію, що, якщо українці витратили на купівлю до закордону путівок 8 мільярдів доларів, то ці кошти могли би працювати на економіку України. Але на сьогодні влада все робить для того, щоби розвивати виїзний туризм і при цьому гальмувати внутрішній Ось елементарний приклад. Якщо українці купили на такі гроші путівки, то іноземці, які приїжджають в Україну, витратили трохи більше ніж 1 мільярд доларів. Про що це каже? Що ми недоотримуємо. Що треба, щоб український туризм розвився? Звичайно це мають бути реальні кроки. І нам треба збудувати транспортну інфраструктуру. Нам треба спростити в'їзд до Україні, бо сьогодні українська віза вдвічі дорожча ніж шенгенська. Нам нужно створити реальні податкові пільги для тих людей, які розвивають туріндустрію, для готельєрів як це робиться в усіх країнах ЄС. Також нам треба запровадити сучасні європейські стандарти. Ви знаєте, для того, щоби зараз п'ятизірковому готелю присвоїти собі п'ять зірок треба виконати прорадянський застарілий стандарт. Ну, наприклад, треба мати радіоточку, і немає обов'язкових умов, що у тебе має бути Wi-Fi. Чия це робота? Це якраз робота нашого Кабміну, яка абсолютно провалена. Тому у нас в Україні функціонують на сьогодні 93 відсотки готелів, які не пройшли забюрократизовану процедуру присвоєння зірочок. Це сигнал для іноземців, які планували їхати в Україну, але бояться. Вони чують про те, що у нас є збройний конфлікт, і ніхто – ні ні Міністерство інформаційної політики, ні Міністерство економіки – не протистоїть таким негативним інформаційним витокам про Україну. Крім того, я хочу сказати, що всі гроші, які депутати виділили Департаменту туризму для того, щоб промотувати туристичні ресурси України в світі, вони навіть були не використані. За минулий рік використали лише 25 відсотків, а решта згоріла. Це що означає? Що на всіх виставках українські міста, українські території туристичні не представлені.

про якість, про захист українських туристів. Це свідчить лише про повну некомпетентність, про небажання займатися цією важливою для України сферою і про те, що я абсолютно не жалкую, що я була однією з тих 97 людей, які голосували за відставку цього уряду. я думаю, що зміни дуже скоро будуть. Денис Силантьєв, фракція Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, шановні колеги! Не так багато залишилось Верховної Ради України щоб розвинути власну економіку та відновити вітчизняну промисловість, щоб, врешті-решт, підсилити відповідальність держави перед незахищеними верствами населення і захистити права людей? Так, дійсно, були прийняті закони, які частково вирішують ці проблеми. І я маю на увазі закони, які ініціювали Радикальна партія Олега Ляшка. Наприклад, Закон про мораторій на вивіз лісу-кругляка, який зупиняє шалену контрабанду і вивіз, незаконний вивіз лісу-кругляка з України, який створює робочі місця, який залучає багатомільйонні інвестиції. Чи Закон про підвищення вивізного мита на вітчизняний металобрухт, завдяки якому українська металургія і металурги мають сьогодні можливість працювати і розвиватися. Закон про Експортно-кредитне агентство, який спрямований на здешевлення кредиту для бізнесу. Також Радикальна партія розробила законопроекти, які спрямовані на підтримку людей з інвалідністю. Тому що, на жаль, але сьогодні на фоні зменшення народжуваності в Україні кількість дітей з інвалідністю навпаки зростає. І сьогодні таких людей в державі близько 3 мільйонів. Сьогодні міжнародна та європейська спільнота об'єднуються заради того, щоб допомогти і відстояти права людей з інвалідністю. І Україна не може стояти осторонь цих процесів. А у нас навпаки робиться все для того, щоб поступово перетворити Україну на державу літніх людей та людей з інвалідністю. Завдання держави та суспільства по відношенню до людей з інвалідністю має виражатися в забезпеченні доступу до ключових та життєво необхідних сфер, таких як соціальний захист. І тут я маю на увазі також і пенсійне забезпечення. Також забезпечити доступ до соціальних послуг, до реабілітації, освіти, охорони здоров'я, працевлаштування, науки, транспортної інфраструктури тощо. Натомість все, що сьогодні робить діючий уряд, це віддаляє їх, людей з особливими потребами, від повноцінного суспільного життя. Соціальні реформи, про які нам так жарко розповідають урядовці, це лише імітація бурхливої діяльності. І ніяких позитивних результатів від цих реформ люди з інвалідністю не відчули ані в сфері медицини, ані в сфері пенсійного забезпечення, професійної і в тому числі вищої освіти і науки. Тож, шановні друзі, ми доб'ємося того, щоб в Україні поважали та не порушували права людей з інвалідністю та гарантували їхні соціальні… Дякую. І запрошую до слова народного депутата Галасюка, йому передали слово також колеги. Регламент для нього – 6 хвилин. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, політика попереднього Президента Порошенка і його команди довела українців до бідності, до масової еміграції і до зневіри. Тому що вони обманювали, вони говорили про євроінтеграцію, а проводили абсолютно протилежну політику. Тому що справжня євроінтеграція – це наближення рівня доходів українців до європейського рівня, а в країні відбувалося абсолютно протилежне. І саме тому громадяни на виборах впевнено проголосували проти Порошенка, його команди і його політики. Але, що нова влада буде робити з тим величезним кредитом довіри, який вона отримала від українських громадян? Насправді дуже турбують заяви, які лунають з команди нинішнього Президента Зеленського про те, що панівною ідеологією їх партій є лібертаріанство. Тому що лібертаріанство, можливо, не всі українці знають, я хочу поділитися з вами, це абсолютно шокуюча річ, це є соціал-дарвінізм, це є відміна державної пенсійної системи, це є відміна державної системи охорони здоров'я і освіти. Тобто маєш гроші – навчаєшся, не маєш грошей – не навчаєшся і не лікуєшся. Це є ліквідація державних субсидій як таких, тобто не маєш грошей – то йдеш на вулицю, і жодної підтримки від держави не отримуєш. Це приватні армії і суди. Це жодної державної підтримки і розвитку промисловості і аграрного сектору. Тому це є абсолютно неприйнятна для України, українців ідеологія. І я звертаюся до команди Президента Зеленського прокоментувати це, його ставлення до заяв його радників, до заяв його партії. Україні потрібно зовсім інше. Україні потрібне відновлення верховенства права, Україні потрібна повага до закону і стабільний розвиток, Україні потрібні високі і гарантовані державою соціальні стандарти. А для того, щоб це так було не лише в Конституції, а й насправді потрібна працююча потужна економіка і промисловість. І це саме те, що команда Олега Ляшка пропонує в парламенті, – антикризовий план розвитку економіки. Нам треба докорінно змінити економічну модель країни. Тому що сьогодні, на жаль, ми бачили абсолютно некомпетентні виступи урядовців, міністра економіки. Вони своєю бездіяльністю, вони своєю некомпетентністю консервують роль України як сировинної колонії в світі. Продаємо на 7 мільярдів доларів зерна по всьому світу, а борошна, яке робиться з цього зерна, лише на 70 мільйонів доларів. Борошно коштує в рази дорожче за сировину. Спагеті коштує в 5-7 разів дорожче за зерно. То навіщо ж продавати зерно, коли можна створювати робочі місця в Україні? Не землю продавати, не сировину продавати, не руду продавати, чим пишаються нинішній уряд і нинішня влада продавати треба готову продукцію, треба розвивати українське фермерство, кооперацію, поглиблену агропереробку, продавати по всьому світу продукти харчування. І це дозволить Україну вивести на європейську орбіту. Тому команда Ляшка пропонує замінити сировинну модель економіки на промислову та інвестиційну за рахунок дуже конкретних інструментів, які я сьогодні вже озвучував в своїх питаннях до уряду. Це індустріальні парки, потужні інвестиційні стимули для створення нових виробництв в Україні; це Експортно-кредитне агентство; це здешевлення кредитів для українських виробників, для підприємців, щоб вони вигравали тендери за кордоном, а не програвали тендери в своїй рідній країні. Тому що цей уряд саботує "Купуй українське, плати українцям", тому що вони не визнають пріоритету українського, пріоритету промисловості. Тому треба докорінно міняти цю промислову і економічну політику нинішньої влади. Більш того, команда Радикальної партії принципово наполягає, що треба відходити від практики запозичень Міжнародного валютного фонду, набирання цих іноземних кредитів, які заганяють в кабальну залежність українську економіку і кожного громадянина. Ви подивіться, в результаті хибної, помилкової, антиукраїнської політики Порошенка сьогодні Україна залежить від кредитів Міжнародного валютного фонду. А новий Президент замість того, щоби розвивати промисловість, як наполягає команда Олега Ляшка, вони розглядають альтернативи: або дефолт, або подальша співпраця з МВФ. Насправді, і співпраця з МВФ, і дефолт - це є зло для України. Більше того, продовження знаходження на цій "кредитній голці" МВФ, воно має також наслідками у майбутньому дефолт, тому що економіка не зможе себе обслуговувати. Якщо не розвивати промисловість, якщо не розвивати власну економіку, а це ми цілком можемо зробити, і команда Радикальної партії пропонує, за рахунок чого це робити. "Купуй українське, плати українцям", який саботується цією владою, і, ми сподіваємося, що наступний парламент його прийме. Індустріальні парки, Експортне-кредитне агентство, безкоштовне приєднання до інженерних мереж. І, нарешті, зміна головного пріоритету. Попередній Президент і нинішня влада проводять політику низьких заробітних плат, низьких доходів людей. Команда Ляшка пропонує економіку високих заробітних плат, високих доходів громадян, які дозволять збільшити внутрішній попит, створити додаткові замовлення для української промисловості, віддати кредити Міжнародному валютному фонду і іншим кредиторам, і бути заможною країною в центрі Європи, де громадяни живуть на своїй рідній землі Оце таку політику треба проводити. Дякую. Вельмишановна пані головуюча, шановні колеги, дорогі українці! Під час складення інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок-2", який складають студенти-випускники медичних навчальних закладів нашої держави Україна у 2019 році, виникли певні проблеми, які призвели до неконкретного оцінювання та поставили під питання правомірність такого іспиту взагалі. До складу іспиту входять 200 тестів, на вирішення яких студенту надається 200 хвилин, тобто по одній хвилині на кожне питання. переважної більшості завдань двократно перевищував об'єм завдань попередніх років. Значна кількість тестів мала запитання по типу, на вашу думку, найдоцільніші та інші, що призвели до суб'єктивності у наданні відповіді, такий тип не може, напевно, свідчити про рівень знань студентів. Була значна кількість тестів, які були дискутабельними, декілька правильних відповідей або ні однієї. У деяких завданнях спостерігається дефіцит даних про основну патологію на тлі надлишку інформації про супутню патологію, яка є вторинною по відношенню до обрання правильної відповіді. І таких порушень було дуже-дуже багато. Я звертаюся до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, прошу вас взяти під особистий контроль та перевірити викладені факти і вжити відповідних заходів щодо вирішення зазначених питань. А саме: дати можливість перекласти тестові завдання, які відповідають нормам освітньої програми Міністерства охорони здоров'я нашої держави України. Майбутні лікарі України це є еліта нашої нації. Прошу мій виступ оформити як депутатський запит до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України. Дякую за увагу. Дякую. Прошу оформити Секретаріат цей виступ як депутатське звернення. І запрошую до слова народного депутата Березу. Саме з цієї трибуни колись, якщо не помиляюсь, 20 числа цього місяця новообраний Президент Зеленський сказав, що відправляє парламент на перевибори. Хтось казав, що погоджується з цим, хтось не погоджується, але це політично обґрунтована позиція. І вибори – так вибори. Але зараз лунають нові голоси. Хтось розповідає про те, що він не може надрукувати бюлетені, хтось розповідає, що він не може надрукувати інформаційні дошки. Я хочу запитати, що це таке? Це ЦВК зараз грає у якусь політичну гру? Або це знову повернення до старих правил, коли хтось намагається відтягнути вибори для того, щоб мобілізувати свій електорат, для того, щоб роздати більше гречки, для того, щоб скупити більше голосів. Що відбувається? Взагалі, якщо Президент випустив указ, і хтось зараз радить йому відтермінувати цей указ, то хочу нагадати, що це взагалі незаконне рішення. Немає такого положення – про відтермінування указу Президента. Більше того, це буде кримінальним порушенням. Саме тому він може виключно скасувати свій указ, і тоді вибори будуть

Но як буде виглядати після того Президент? То він запускає позачергові, то чергові. Я вважаю, що ті люди, які пропонували йому рішення, використали те, що в нього немає досвіду і зманіпулювали. Саме це я бачу не один раз в українській політиці, бачив і бачу знову. Я хочу, щоби ми всі жили в правовій державі, щоб рішення, які приймають в Адміністрації Президента, Кабміні, Верховній Раді, завжди були правовими, і щоб вони мали виключно позитивні наслідки. А інакше… Інакше ми всі скотимося у правовий нігілізм. І це як бумеранг, правовий бумеранг, який колись хтось запускає, він його наздоганяє. Саме тому я хочу сказати зараз: якщо вибори – то вибори, якщо 21-го – то 21-го. І не треба відтерміновувати. Більше того, не треба намагатися скасувати щось для того, щоби вирішити свої якісь персональні питання. 21 липня в Україні відбудуться вибори. Я не впевнений, що це найкраща дата, я вважаю, що найкраща дата – це жовтень цього року. Але Президент запустив цей процес. Саме тому не треба заважати нікому – ні процесу, ні волевиявленню. Дякую. Леонід Ємець, місто Київ, 221 округ. Шановні виборці, шановні колеги! Ну, цього тижня в парламенті трапилось чудо: наш профільний комітет, який півроку не міг зібратися і провести жодного засіданні, нарешті, знайшов в собі сили, знайшов кворум і передав, за що я вдячний тим колегам, які прийшли, виконали свій обов'язок, передав багатостраждальний, багатообіцяний Виборчий кодекс з відкритими списками сюди, в стіни парламенту, для голосування. Сподіваюся, наступного тижня, орієнтовно в четвер ми приступимо до роботи над цим законопроектом і приймемо рішення ще до позачергових виборів. Чому це важливо поясню, давайте, можливо, для виборців, які не до кінця розуміють що таке відкриті списки і навіщо вони їм потрібні, дуже короткий лікбез. На сьогодні у нас діє найгірша в світі система виборів – це компіляція мажоритарки, де за гречку, підкуп і все інше купують собі просто мандати багатії-корупціонери і компіляція, яка складається, друга частина парламенту, з абсолютно закритих списків. Тобто кандидат з чемоданом заходить до партійного керівника і просто купує собі місце в списку. Що далі відбувається? Ну, ці ж люди, які заплатили мільйони доларів, вони ж не благодійники і не меценати, вони починають ці гроші собі повертати з профітом, продаючи голосування за закони, продаючи голосування за міністрів. А потім міністр, який купив собі посаду – він же ж тоже не благодійник, він продає державні посади, продає керівників підприємств, продає участь в конкурсних, тендерних та інших комісіях. І таким чином корупція через корупційну систему виборів попадає до парламенту, а звідти розповсюджується на уряд, на державні підприємства, на всю сферу життєдіяльності нашої країни. Як можна це зупинити? Скасувати корупційну виборчу систему, прийняти Закон про відкриті списки – єдиний спосіб і єдиний вихід. Так, зараз ми йдемо на дочасні вибори і цей закон не дозволить нам, точніше, ми не зможемо застосувати цей закон на цих позачергових виборах і знову отримуємо в парламенті і корупціонерів, і тих, які занесли гроші за місце в списку. Але ми можемо зробити так, щоб на наступний парламент розірвати це зачароване коло корупції. І для цього нам треба проголосувати за Закон про відкриті списки. Більше того, нам це треба зробити до дня голосування на дочасних виборах, щоб дурь кожного була видна, щоб всі українці пробачили, хто з депутатів наобіцяв і не виконав, хто є брехун тут в стінах Верховної Ради, якому назавжди треба закрити політичне майбутнє. І це ми маємо побачити до позачергових виборів до парламенту. Ми це зробимо, ми всі побачимо кожного по прізвищах, кожного в обличчя з тих, хто пообіцяв і виконав або не виконав. З чим нас усіх, власне, і вітаю, така нагода у нас є, відбудеться, я прогнозую, десь за три сесійних тижнів… За три сесійні тижні ми пройдемо всі поправки і вийдемо на результативне голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Лінька. Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. За останні кілька тижнів Україну просто сколихнуло ряд дуже серйозних заяв зі штабу Зеленського від його бізнес-партнерів, які нині очолюють державні посади. Спочатку керівник Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що вони будуть проводити референдум про дружбу з Росією. В час, коли у нас триває війна з Росією, коли російські війська окупаційні стоять в Донбасі, анексували Крим і не збираються звідти виходити, вони пропонують нам шлях референдуму. Будь-який референдум про територіальний устрій в час війни є прямим злочином проти держави. Після цього ми чуємо інтерв'ю іншого бізнес-партнера Зеленського Шефіра, який розповідає, що українська мова заважає їм заробляти в Росії, що Закон про мову вони збираються відміняти, скасовувати в наступному парламенті, і що Путін хороший, він не маніяк, і з ним можна про все домовитися. Я хочу розказати штабу Зеленського, можливо, вони не помітили, але у нас п'ятий рік триває війна. Десятки тисяч наших кращих синів України загинули на цій війні саме через політику Путіна, через його, дійсно, маніакальні амбіції знищити Україну, і зупинятися він не збирається. Більше того, в Москві написаний план капітуляції України під назвою "Мінські домовленості", який вони збираються реалізувати тут в наступному парламенті. Капітуляція України, федералізація і розривання на частки Україну – це те, що вони запланували разом з регіоналами в майбутньому парламенті. Цьому можуть протистояти тільки сильні проукраїнські сили. І Радикальна партія іде в наступний парламент для того, щоб зупинити проросійський реванш, як в 15-му році ми перейшли в опозицію до тодішнього Президента Порошенка через спроби протягнути тоді Мінські домовленості і спецстатус, "автономію" так звану, Донбасу 31 серпня 15-го року. Ми заблокували цю трибуну і не дали реалізувати тоді план капітуляції України. Ми тоді перейшли в опозицію до Порошенка. Ми тепер перейшли в опозицію до Зеленського через його і його команди заяви про майбутній реванш промосковський проти України. Ці заяви, вони не просто шкідливі, вони не просто деморалізують сьогодні наше військо, яке боронить нашу країну. Вони призводять до хаосу, до того, що країна опинилася на грані дефолту і на грані громадянського конфлікту. Ми не дамо цього зробити. У нас є сили, у нас є план щодо того, як повернути в Україні мир. Дійсно мир не шляхом капітуляції і поразки, а шляхом сильної країни, шляхом перемоги. І ми за це будемо боротися, і ми переможемо. Слава Україні! Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, навіть можна звернутися, шановний багатостраждальний народе України! Тому що я от слухаю оці виступи, так, коли вам розказують про роботу Верховної Ради України, що наступного тижня ми будемо займатися законопроектом там про тимчасові і спеціальні слідчі комісії, займемося Виборчим кодексом. Знаєте, таке враження, що у нас люди живуть в Україні окремо, а народні депутати десь в якомусь своєму там десятому вимірі. Шановні колеги, я хочу вам усім нагадати, поки тут ви виступаєте продавцями оболонок, що є закони: є Бюджетний кодекс України, є Регламент України, який я спеціально взяв із собою. Тому що цього тижня ви голосували за відставку Прем’єр-міністра України пана Гройсмана і дали аж 92 голоси. І при цьому… 97 – аж 97 голосів, і при цьому жоден з вас не спитав: "Пане Прем’єр-міністр України, є 152 стаття Закону України про Регламент, яка чітко виписує етапність бюджетної політики. Ви в курсі взагалі на п'ятому році перебування в Верховній Раді України, що до 1 квітня Кабінет Міністрів України мав подати до Верховної Ради України основні напрями бюджетної політики? А ви в курсі, що частина п'ята говорить, цієї статті, що до 30 квітня Верховна Рада України мала розглянути це питання, доповідачем з якого мав виступити тут Прем'єр-міністр? Чому я про це кажу? Тому що замість того, щоб займатися проблемами людей… А бюджет – це основний документ парламенту і життя країни, бо в бюджеті вказується основний параметр – це прожитковий мінімум, від якого обчислюються і пенсії, і заробітні плати, і соціальні допомоги, які є вартісною величиною споживчого кошику. Так от, коли би Гройсман вийшов на цю трибуну цього тижня і сказав, що громадяни України наступного року нічого не отримають, ні пенсій, ні заробітних плат, а отримають підвищення газу, електроенергії, комунальних послуг вдвічі, то, я думаю, було би не 97 голосів, а було би 300 голосів за відставку Гройсмана. Зараз ви дали можливість йому вийти до людей, позичити у Сірка очі, і сказати, шановні, я так за вас хвилююся я наступного року вам дам щастя. А де це щастя? Воно мало бути закріплено в основних напрямах бюджетної політики. Не затверджуючи їх, вони зараз будуть ходити обманювати людей тими очікуваннями, які ніколи не зможуть здійснитися. І знову люди підуть голосувати за якісь обіцянки. Замість того, щоби ми дотримувались закону України, і кожен чиновник говорив би тільки про те, що зроблено, а не те, про що він там десь планує щось зробити і обманювати людей. Саме тому я наполягаю на тому, щоб… 10 секунд, будь ласка. і наступного тижня, щоб Верховна Рада України розглянула Основні напрями бюджетної політики те як його бачить Кабінет Міністрів на наступний 2020 рік. Я прошу підтримати це. І давайте будемо чесними перед громадянами України, перед нашим народом. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Арешонкова. Левченко, "Свобода", 223 округ, Шевченківський район міста Києва. Я сьогодні хотів би виступити як київський мажоритарник, мажоритарник при Шевченківському районі міста Києва, і звернути увагу на ту абсолютно кричущу безвідповідальність, злочин, який насправді відбувся минулої суботи, коли на новозбудований так званий "міст Кличка", такий результат його хворої фантазії, запустили десятки тисяч киян і гостей столиці і по суті піддали людей смертельній небезпеці. А тому що запустили людей на міст, який не введений в експлуатацію. Ви вдумайтесь! Міст не введений в експлуатацію. Про що, до речі, сам Кличко на відео зізнався, коли його активіст зняв на відео під час відкриття. Він каже: "Так, він не введений в експлуатацію. Але ми порадились з інженерами, ще з кимось, і нам сказали, що нормально. Можна людей пускати." Але що почало відбуватися? Тріщати скло почало, тому що розкрадені гроші і не ті матеріали використовуються, міст хитається, покриття розсипається. І по суті людей пустили на будівельний майданчик. Це насправді пряма, пряме порушення імперативної норми частини восьмої статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". І, до речі, за це є штраф – понад 1,7 мільйонів Хто буде цей штраф платити, міський бюджет? Віталій Кличко, напевно ж, не буде з своєї кишені платити безпосередньо цей штраф. Але крім цього, тут є маса інших порушень. Землю під це будівництво взагалі не було відведено офіційно, уявіть собі. За генпланом територія цього будівництва – це зелені насадження, і ніякі мості там будувати взагалі не можна. Відповідно до Закону України про містобудівну діяльність розробка проекту будівництва в такому місці має відбуватися виключно за результатами архітектурного конкурсу, якого насправді не відбулося. Більше того, вони намагаються зараз відкоригувати проект і намагаються поруч з тим мостом побудувати ще торгово-розважальний центр під виглядом канатної дороги. Теж далі забудувати цю відповідну площу. І, до речі, абсолютно історичні схили Дніпра.

Тобто ДАБІ має заборонити експлуатацію, хоча навіть він не введений в експлуатацію. Моє звернення до міністерства, запит до Міністерства культури, щоб воно вжило всіх заходів і припинило це руйнування історичних схилів Дніпра. Сьогодні я відправив також звернення до НАБУ і до поліції Національної, тому що ми тут маємо кримінальні злочини – зловживання владою або службовим становищем; самовільне будівництво будівель і споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці; незаконне проведення пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини; знищення, руйнування або ушкодження об'єктів культурної спадщини; нецільове використання бюджетних коштів; здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. До речі, бюджет моста роздувся в 2 рази. Прошу, додайте, будь ласка. До речі, бюджет моста роздувся в 2 рази під час, по ходу будівництва і є на 10 мільйонів доларів більше ніж пропонувала побудувати цей міст аналогічна, власне кажучи, швейцарська фірма, яка пропонувала побудувати такий самий міст, як побудував зараз Кличко. То ми маємо масу кримінальних порушень. Я вважаю, що правоохоронні органи мають це розслідувати. І я вважаю, що за таке нехлюйство, за таку безвідповідальність з-за свого пустого піару і розкрадання грошей Кличка треба відправити у відставку. Ця Верховна Рада має проголосувати негайно за перевибори міського голови міста Києва. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова Віктора Кривенка. Його регламент буде 6 хвилин. Йому передав слово колега. А я просто хочу з вами порадитися. Ми фактично маємо двох ще тих, хто записався на виступ. І є троє колег, які не встигли записатися, але ми маємо час, четверо навіть. Маємо можливість… П'ятеро.

Шановні українці! Ви бачили на цьому тижні і перед цим виставу під назвою відставка Прем'єр-міністра. Абсолютний фарс, коли Володимир Борисович Гройсман чітко розумів, що те, що він написав заяву, навіть якби вона була задовільнена Верховною Радою України, ні до чого не призводило. Немає можливості створити нову коаліцію, подати нового Прем'єр-міністра, і де-факто він і міністри далі б керували країно, тільки вже б не несли відповідальності. І те, що на це відволікають увагу, я часто повторюю, як робив в Древній Греції Алківіад, такий правитель, який відрубав хвоста своїй собаці. І всі обговорювали не кепські справи в державі, а обговорювали хвіст собаки Алківіада. Отак і було з відставкою. Обговорюється не питання дотацій в Мінагропромі, які отримують дві олігархічні структури, замість того, щоб роздавати фермерам фермерам і створювати реальне виробництво в кожному селі, щоб в селі був господар, а не наймити, щоб там, справді, життя зберігалося. Не обговорюється Держлісагентство, бо ліси далі вирубуються. Прем'єр-міністр замість того, щоб вчора тут дивитися на зрежисований фарс, бо він домовився з фракціями, що голосів не буде, мав би поїхати на Рівненщину, подивитися, що там, як видобувається бурштин, мав би поїхати на Житомирщину, подивитися як в північних районах вирубуються ліси, які дороги в лісах прокладені. Він мав би розібратися з Держгеонадрами, от куди йдуть наші родовища і чому державне "Укргазвидобування" не може отримати собі території для розвитку, а приватні компанії можуть. Він мав би подивитися, що відбувається в Держгеокадастрі, що відбувається в ДАБІ, от щойно пан Левченко до них звертався. І тому це був ганебний і я впевнений, що на цих виборах буде відповідна оцінка. Я хочу подякувати всім колегам народним депутатам, які вчора підтримали без перебільшення історичний законопроект про державне визнання і підтримку Пласту. Як голова міжфракційного об'єднання Пласт в парламенті, яке налічує більше 50 народних депутатів, як батько дітей, які в Пласті, як… я сам пластуном став, скажу, що якби з 91-го року держава підтримувала Пласт не було б окупації Криму і не було б війни на сході. Скажу вам, що одним з перших рішенням Ізраїлю в 47-му році було законодавство про їхню скаутську організацію, яка зараз отримує близько 150 мільйонів доларів в рік від центрального бюджету і місцевих бюджетів, меценатів. в Америці такий законопроект діє з 1916 року, і вони мають 3 мільйони скаутів. Ми маємо 12 тисяч скаутів, наших "пластунів", серед яких 9 тисяч в Україні і нам, безумовно, треба це збільшувати. Велика подяка Голові Верховної Ради, який поставив на голосування. І ще раз скажу, що всім, без виключення, хто проголосував. Це позапартійна діяльність. Закликаю батьків здавати дітей в Пласт. Закликаю українських патріотів ставати виховниками. Нам вкрай важливо це відроджувати. Наостанок. Я хотів би звернутися до новообраного Президента. Вам необхідно зрозуміти, чому, наприклад, в Тернополі неможливий "русский мир". Там немає НАТО, там немає ядерної зброї, там є український культурний простір. Ви маєте зрозуміти прагматичну роль української мови. Як багато розумних, освічених російськомовних людей після того, як я з ними поспілкувався чи вони побачили мої виступи, переходять на українську мову. Бо вони чітко усвідомлюють, що мова – це основне, що має захищати держава і основне, що атакують інші держави, які є її ворогами. Тому що мова є основою національної культури. Національна культура є основою бажання мати власну державу. Коли це руйнується, людина стає космополітом, йому однаково, де жити в більшості випадків, і він легко виїжджає – там, де краща робота, де більша безпека, де краще закони виконуються, краща для дітей освіта. І він уже не бореться так за свою Батьківщину, йому легше виїхати, бо в нього немає цього зв'язку ірраціонального. Або він стає носієм іншої мови країни-сусіда, стає носієм її культури і стає замовником тієї держави чи лояльним до неї. І ви повинні усвідомити, чому Росія 64 рази забороняла українську мову. Чому вони робили українську мову упослідженою. Коли селянин, ви знаєте, що три дні можна було бути в містах лишень, і селян виявляли по тому, що вони говорили українською мовою. Це була кримінальна стаття в Радянському Союзі до шістдесят І вони переходили на російську, бо це було непрестижно говорити українською мовою, і це максимально насаджувалося. За понад 350 років 64 рази офіційно утискали українську мову. Що, не було чого робити? Катерині імператриці чи Путіну зараз? Тому що вони розуміли, за мовою прийде їхня держава, за церквою прийде їхня держава, тому що саме культурна ідентичність створює українця. І нам вкрай важливо пояснити російськомовним українським патріотам прагматичну роль української мови. І коли ваш партнер заявляє про те, що, виявляється, треба скасовувати Закон про мову, безумовно, його треба було приймати не у виборчий період, і ми про це говорили постійно, як голова міжфракційного об'єднання "За мову" я за це постійно виступав. Як співавтор, разом з рухівцем ще одним, Павлом Кишкарем, з Ганною Гопко, і іншими колегами Закону про українську мову на радіо, хочу сказати, що неприпустимо зменшувати квоти, які створили можливість для створення сотень прекрасних українських гуртів. Тому, Володимире Олександровичу, закликаю вас, будь ласка, зупиніть своїх…

Шановна пані головуюча, шановні колеги, безперечно погоджуюся з думками, які звучали сьогодні в цій залі про те, що, якщо так склалося, що український уряд не пішов у відставку, а залишився працювати, цей період, до формування нового уряду, має бути використаним максимально ефективно для виконання тих зобов'язань перед народом, перед громадами, який має уряд виконувати. Верховна Рада, я переконаний, прийме теж необхідні всі законопроекти. Але хочу нагадати, що протягом минулого тижня в Києві під Кабінетом Міністрів відбулося два великих зібрання. Перше, на яке зібралися керівники новостворених об'єднаних територіальних громад, сільські голови, сільські старости з усієї України,. І вони вимагають, щоб сьогодні уряд виконав ті зобов'язання, які брав на себе в рамках програми так званого Фонду державного регіонального розвитку, а простіше кажучи, підтримки розвитку територій територіальних громад нашої держави в рамках реформи децентралізації. Хочу нагадати, що багато об'єктів, серед яких у першу чергу об'єкти соціального призначення: школи, дитячі садки, амбулаторії – вони мають будуватися на засадах співфінансування. І частину дають місцеві бюджети, частину державні бюджети. Так от місцеві бюджети дуже часто виконали те, що брали на себе: перерахували кошти. Тому я звертаюсь сьогодні до уряду. Будь ласка, виконайте свою частину зобов'язань. Тому що, скажімо, у мене в місті Коростені вже четвертий рік недобудована стоїть школа, причому зовсім невеликий обсяг робіт. Тому зараз потрібно сконцентруватись і завершити те, що обіцяли. І ще одне зібрання. Знову виходили на пікетування представники громадських організацій так званих чорнобильських. І тема, про яку ми багато говорили і яка є на сьогоднішній день абсолютно незавершена, теж потребує особливої уваги уряду. Я ще раз наполягаю, щоб була прийнята, бодай, мінімальна державна програма, в якій будуть сконцентровані всі проблеми, які накопичувались за останні десятиліття, а це невиплати громадянам по багатьох напрямках і за житло нереалізоване, це оздоровлення і лікування онкохворих дітей, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС, підняття заробітної плати і пенсій ліквідаторам і таке інше. Так от ці всі речі потрібно просто скомпонувати в нову державну програму, розписати по роках той борг, який накопичився. Зрозуміло, цифри надзвичайно великі, але це питання… Але це питання не можна просто так замовчувати, тому що це зобов'язання держави перед людьми, перед чорнобильцями, і потрібно його просто системно вирішувати. Я дуже розраховую, що і уряд український, і Верховна Рада наступного скликання, і новий уряд продовжать роботу в напрямку реалізації соціальних програм. Дякую. Шановні колеги, шановна головуюча! Юрій Дерев'янко, партія "Воля", 87 мажоритарний округ. Вчора в селі Мошківці Калуського району померла 23-річна мешканка пані Марія, тому що туди не встигла доїхати швидка допомога. Вона не встигла туди доїхати тому, що була зруйнована можливість… і дорога була зруйнована, і була зруйнована бетонна переправа, по якій могла доїжджати швидка допомога. Це наслідок стихії, яка зараз вирує вже цілий тиждень, цілий місяць на Західній Україні – це Івано-Франківська область, Закарпатська область, частина Львівської області. Я вже цілий місяць звертаюся до уряду, до Гройсмана із запитами, зверненнями для того, щоби негайно почали ліквідовувати ті наслідки, де вже ми маємо такий результат. Шановний Володимир Борисович, дві людини загинули внаслідок стихії, і зараз людина загинула внаслідок того, що не ліквідували вчасно можливість до людей доїжджати швидкою допомогою. вивести фотографію ще одного мосту. Це міст між селом Пнів і селищем Битків. Цей міст для того, щоби він не зруйнувався, треба було витратити 300-500 тисяч гривень, того, щоби відновити проїзд до селища Битків, де мешкає понад п'ять… шість тисяч людей, треба більше 5-6 мільйонів гривень. Цей кущ повністю відрізаний від пологового будинку, від дитячої районної лікарні, від звичайної районної лікарні. І це той наслідок… Вже місяць пройшов, це сталося 1-2 травня. До цього часу нічого не робиться. Найбільше постраждали внаслідок стихії селище Битків, Гвізд, Молодків, Пнів, Пасічне Надвірнянського району, селище Солотвин, Монастирчани, село Старі Богородчани, Маркова, Саджава, Дзвиняч, Жураки Богородчанського району, Росільна, Старуня, Хмелівка, Бабче, село Глибівка також Богородчанського району. Найбільше постраждали ті населені пункти, які є дуже близькі до гір, які є практично гірськими населеними пунктами, тому що ліси вирубуються безбожно, тому що будь-які зливи, які йдуть сьогодні, вони не можуть затриматися, тому що немає дерев, і більше п'яти тисяч домогосподарств абсолютно повністю залито і підтоплено. До цього часу допомога уряду – нуль. Вони говорять про те, що це є регіональна стихія, що це є регіональний рівень катастрофи. Але 5 мільйонів гривень обласного бюджету – це те, що є в резервному фонді. А тільки на один Надвірнянський район треба 30 мільйонів гривень, а на всю Івано-Франківську область – близько 300 мільйонів гривень. Тому, шановний пане Кубів міністр економіки віце-прем'єр, шановний пане Гройсман, негайно прошу вас включитися в те, щоби більше люди не гинули, щоби могла швидка допомога надавати допомогу цим людям, для того щоб негайно почати ліквідовувати наслідки стихії і допомагати людям, які постраждали. І прошу вас припинити... Будь ласка, 30 секунд, якщо можна. ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, за обласні тижні позицію стовно того, щоби не проводити засідання уряду. Тому що саме від уряду залежить те, чи будуть ці люди мати допомогу, чи не будуть. Ви тиждень не проводите уряд, 25-го числа ОДА направила вам всі необхідні звернення, протягом трьох днів ви мали відреагувати як уряд і дати відповідні доручення, щоб ліквідовувати стихію, але ви граєтесь в політику. Ви говорите про відповідальність, займаєте позицію абсолютно безвідповідальну по відношенню до українців, по відношенню до своїх громадян, які постраждали сьогодні від стихійного лиха. Тому прошу вас негайно включитися і демонструвати цю відповідальність своїми діями. Дякую за увагу. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Традиційно в п'ятницю я намагаюся використати виступ з найвищої трибуни парламенту з метою того, щоб звернутися до Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади щодо тих проблем, з якими до мене звертаються виборці під час мого візиту на свій виборчий округ. І вкотре я змушений звернутися з проблемою незадовільного стану доріг в межах мого округу. Минулого разу я звертався до керівництва обласної державної адміністрації з вимогою невідкладно вжити заходів щодо ремонту доріг місцевого значення. Сьогодні я вчергове звертаюся і прошу оформити мій виступ у вигляді офіційного депутатського звернення до керівника Укравтодору Новака щодо невідкладного початку ремонту доріг державного значення. Хочу зауважити, що як і місяць тому, коли я втретє піднімав питання необхідності ремонту доріг, так і не почався ремонт доріг на Кривопільському перевалі, так і не почався ремонт дороги Р62 в межах села Устеріки, так і не розпочався ремонт дороги півтора кілометри в межах села Тюдів, так і не розпочалися ремонти об'їзної в селищі Кути, так і не розпочався ремонт дороги Снятин-Косів. На жаль, я змушений констатувати, що так і не розпочався ремонт дороги Снятин-Тязів. Це при тому, що завершується місяць травень і, що саме основне, це при тому, що кошти, а я хочу зауважити, що я понад 20 разів звертався до "Укравтодору", на вирішення цих проблем в державному бюджеті є. Я хочу зауважити, що ще в січні-місяці відповідна постанова Кабінету Міністрів, яка передбачає необхідне фінансування для вирішення проблем доріг в межах Верховинського, Косівського і Снятинського районів, прийнята Кабінетом Міністрів. Але те, що дороги так і не почали ремонтувати, це є кричуща безвідповідальність. Я говорю про дороги державного значення, це є кричуща безвідповідальність керівництва Укравтодору, і це кричуща безвідповідальність керівництва служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Саме тому вчергове з цієї трибуни я звертаюся як до керівництва Укравтодору, так і до керівництва служби автомобільних доріг в області невідкладно приступити до ремонту доріг державного значення у межах Верховинського району, а це Кривопільський перевал, це село Устеріки, невідкладно приступити до ремонту дороги в селі Тюдів (півтора кілометри), об'їзної в селищі Кути, невідкладно відновити дорогу Снятин-Косів і розпочати ремонт… Снятин-Тязів. Сподіваюся, що моє чергове депутатське звернення хоч цього разу не залишиться без відповідного… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Кишкаря. Дякую, пані головуюча. Шановні українці, шановні колеги! Павло Кишкар, Народний Рух України. Насправді, війна продовжується. Війна продовжується і війна реальна, війна, яка стосується в тому числі бюджетних відносин і відносин зі сплати Міноборони земельного податку. До нашого здивування, заплановані видатки по сплаті земельного податку не включають усіх тих реальних видатків, які є в Міноборони, в конкретних військових частин саме за цією статтею видатків. Я думаю, що Кабмін змушений буде негайно втрутитися, розібратися з розміром суми з земельного податку, який має сплачувати кожна військова частина, щоб передбачити, виділити додаткові і погасити ті заборгованості, які існують у нас перед об'єднаними територіальними громадами, перед містами і обласними і районними радами по сплаті земельного податку. Щодо розмови про наближення нас до НАТО. Ми часто про це говоримо, забуваємо лишень, що справжній перехід до НАТО – це визначений статутами конкретний порядок дій і взаємодій військовослужбовців, у тому числі й під час ведення бойових дій. Так от все, що вам розказують з екранів телевізорів про наближення нас до НАТО, про перехід до J-структури в управлінні – все це міф, який нічим не підтверджений. Навпаки є ціла низка структурних підрозділів в Міноборони і ГШ, які протирічать напряму логіці J-структури. перехід реальний відбудеться тут, в цьому парламенті і називається він "нова редакція законів України, які визначають статути Збройних Сил України", якими користуються насправді всі військові формування нашої держави. До того друга частина мого виступу – це звернення до Київської міської ради з питань святкування сторіччя вальдорфської педагогіки. дві години тому мав честь спілкуватися з вальдорфською асоціацією. В Києві не існує єдиної вальдорфської школи, всі вони або ж змішані, їх дві, або ж якісь приватні такі невеликі гуртки, скоріш за все, їх так можна назвати, вальдорфської педагогіки. А місто не реагує на те, що такий напрямок у вихованні в середній освіті і в дошкільній освіті існує, і ці люди, і ця педагогіка генерує зовсім інший зміст Чому ігнорується? Я думаю, що супротив адміністративної системи, який проявляється в управліннях освіти тому підтвердження. Наша пропозиція: передати приміщення університету Грінченка на проспекті Тичини, 17 під створення Всеукраїнського центру з вальдорфської педагогіки… Дякую, пані головуюча. Дійсно, це приміщення 3,5 роки спеціально ректором не використовується, воно стоїть занедбане, там скоро будуть жити бомжі і розкидати просто на друзки це приміщення. Друга ініціатива. Це передати третій сектор напіврозваленого приміщення на Березняківський, 6а в користування школи № 195, в якій є цілий підрозділ вальдорфської педагогіки. Нам конче необхідні ці приміщення для того, щоб розмістити початкову школу... Дякую. Запрошую до слова народного депутата Рибака. Шановна пані головуюча! Шановні колеги народні депутати! Шановні українці! Вкотре з цієї найвищої української трибуни українського парламенту звертаюсь до уряду, звертаюсь до Укравтодору з найкричущою проблемою, яка існує сьогодні в Карпатському регіоні, а саме Путильщина, Вижниччина, Сторожинецький район, Косівщина, Верховинщина. Шановні колеги, скільки можна вже говорити про те, що ми дбаємо про людей? Невже ті сотні запитів, які були написані мною і направлені до автодору та до інших служб, не заслуговують взагалі на увагу? Я вже не кажу і про те, що на половину з них взагалі я не отримав відповіді. Ми говоримо про будівництво доріг, ми говоримо про розвиток інфраструктури, ми говоримо про розвиток туризму, але віз і нині там. Я вже і не кажу про те, що я близько 150 запитів, 150 депутатських звернень було написано стосовно відкриття колись діючих пунктів пропуску на державному кордоні "Ульма-Руська" та "Шепіт" у Путильському районі Чернівецької області. Адже ми не розуміємо хіба, що це якраз той приток грошей, яким би могли скористатися місцеві мешканці. Це і є розвиток туризму там на місці, це є розвиток торгівлі там на місці. Насправді дрібні підприємці розбивалися б і самі вкладали, інвестували у розвиток тої ж таки інфраструктури. Але чомусь нас не хочуть чути. А в цьому році взагалі дивна історія. Бо, якщо ще в минулому році декілька десятків мільйонів було виділено на капітальний ремонт доріг Р-62 та Т-2601 Чернівці – Вашківці – Вижниця – Путила - КПП "Руська". То в цьому році взагалі роботи навіть не розпочались, і тендерні процедури навіть не завершені. А чи не є це платою Укравтодору перед новим керівництвом держави, які нібито, можливо, і притримають ці гроші, аби потім показати, що вже нова влада робить добро для людей. Давайте не чекати осені, давайте не чекати дощів і морозів, ремонтуйте дороги вже. Іде літній сезон, далі почнуться роботи на полях у людей. Дайте людям жити нормально. Я закликаю чиновників Укравтодору до рішучих дій. Я продовжую засідання на 15 хвилин. Я хочу сьогодні відзвітувати про ініціативу, яку ми разом з громадськими організаціями, в тому числі такою славетною, як Гельсінська спілка, започаткували півроку тому. Це було після смерті Катерини Гандзюк. І ми всі переживали, що робити, як вберегти від нападів, від побиття, від вбивств і каліцтв тих небайдужих людей, які по всій країні намагаються власноруч захистити закон, власноруч зупиняти свавілля. Ми тоді створили ініціативу "Захисти", ідея якої полягає в тому, щоб приходити на допомогу таким людям до того, як з ними щось станеться. Щоб, якщо є Іван Русів в Одеській області і на нього йде тиск з боку людей, яким він не дозволяє нищити природу, щоб тут, з парламентської трибуни, депутатськими зверненнями, зусиллями інших громадських активістів показувати потенційним нападникам, що він не сам. Сьогодні в мережі 116 підзахисних. Я щасливий, що за півроку з жодним з них нічого не сталося. І я хочу сказати, що ми мріємо взагалі завершити цю ініціативу після призначення незалежного принципового професійного Генерального прокурора і такого самого міністра внутрішніх справ. Насправді бандити нападають на людей не самі. Бандитів наймають корупціонери, бандитів наймають люди, яким принципові небайдужі громадські активісти заважають переходити закон. І кожен бандит прекрасно знає, що якщо його не буде прикривати начальник поліції, місцевий прокурор і так далі, і так далі, ну, його за 2 години зловлять. Ніхто не піде на такі злочини, якщо буде розуміти, що він буде за це відповідати по закону. Для того, щоб закон захищав людей, для того, щоб люди не боялися проявляти волю, позицію, потрібні ці два посадовця: незалежний принциповий некорумпований Генеральний прокурор і такий самий міністр внутрішніх справ. Я звернувся до новообраного Президента Володимира Зеленського, щоб він вніс до Верховної Ради подання на звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка. Ви знаєте, що ми тут виступаємо з ініціативою висловити недовіру Генеральному прокурору. Але для цього треба підписи 150 народних депутатів, сьогодні є лише 63. І в руках Президента можливість нам допомогти взяти і звільнити Юрія Луценка, не чекаючи більше нічого. Це буде хороший крок для захисту людей і закону. Дякую. Ми завершили наше обговорення в "Різному" і так само завершили нашу роботу сьогодні в нашому ранковому засіданні. Наступне засідання відбудеться 4 червня о 10 годині ранку. Сьогодні ранкове засідання Верховної Ради я оголошую закритим.